Boris (SDP)** Idemo dakle na Idemo dakle na - Konačni prijedlog zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 45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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Tu je zamjenica ministra gospodarstva, gospođa Tamara Obradović Mazal. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Hvala, Mazal, Tamara** Hvala, gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vlada prema Hrvatskom saboru predlaže odnosno kojim bi se osnovao Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora, ali i pratećih investicija. Jedan zaista kratak prikaz ovog zakona, odnosno osnovne poruke ovog zakona. Energetika, kao što znamo, je ako ništa drugo današnja riječ odnosno riječ današnjice za svaku državu u svijetu, a tako i za Republiku Hrvatsku i ono što se upravo odvija paralelno na sjednici Vlade je i prikaz mape investicija odnosno plana investicija Vlade Republike Hrvatske u predstojećem razdoblju gdje jednu od najvažnijih uloga, odnosno najveću odgovornost ali i najveći investicijski potencijal prepoznajemo u Hrvatskoj upravo kroz energetski sektor. U tom smislu ono što Vlada paralelno sa mapom investicija, kao što sam rekla procesi se odvijaju zaista simultano s obje strane Markova trga, jest da kroz strateški potencijal kojeg Hrvatska ima u energetskom sektoru se prepozna i da veći prostor investicijskom potencijalu u energetskom sektoru. I u tom smislu poruka ovog zakona je osnivanje centra koji bi bio na neki način sinergija struke, znanja, koordinacije, ali i uloge vlasnika u energetskom sektoru, pogotovo kada su u pitanju javne tvrtke odnosno tvrtke u većinskom ili djelomičnom vlasništvu Republika Hrvatske u ovom segmentu. Kad kažem sinergija odnosno stjecište, stjecište interesa vlasnika sa interesom zemlje, sa interesom Republike Hrvatske u energetskom sektoru, interesom građana, ali i maksimalnom sinergijom sa jedinicama lokalne samouprave pri čemu centar i rad centra bi reflektirao rad, interese, potencijal Republike Hrvatske kroz naravno vlasničku strukturu i u tome dao značajnu i nužnu stručnu pomoć, ali i koordinaciju u definiranju onoga što su zapravo energetski ne samo potencijali već i interesi Republike Hrvatske. Smatramo da formiranje centra kao stjecišta i znanja i struke koordinacija, ali i odražavanja interesa vlasnika u energetskom sektoru, dobro rukovođeni investicijski projekti, nadzor nad investicijskim projektima je ono što nam samo može dati dodanu vrijednost u naporima da se, kako prevlada trenutno gospodarsko stanje kroz novi impetus investicija u energetskom sektoru tako da i spremno dočekamo ulazak u EU, predstojeću liberalizaciju što se tiče elektroenergetskog sektora kao i drugih novina u pravnoj stečevini EU na koje ćemo morati morati naravno reagirati i adekvatno se postaviti u svojim stajalištima kao punopravna članica EU. uoči ulaska u EU ovaj centar sa odgovarajućim preporukama i praćenjima svih novela na razini EU bit će ključan u promišljanju vlasnika kako, na koji način odnosno provoditi daljnje investicije u energetskom sektoru. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije raspravljamo po klubovima. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada gospodin zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, kolegice i kolege. U ocjeni stanja u poslovanju energetskog sektora, investicija napravljena je uzorna dijagnoza. Da, investicije u trgovačkim društvima koje su u vlasništvu Republike Hrvatske bile su bez sustavne kontrole Vlade i zato su te investicije često bile neučinkovite, prenapuhane, neisplative, ali i kriminalne. No, to ne znači da nisu bile kontrolirane, itekako su ih kontrolirali neformalni centri moći s Markova trga i s nekih drugih trgova. Istina, Vlada nije jasno objavila ciljeve svojega vlasništva, ali su zato ciljeve na račun hrvatskih građana postizali moćnici. Da bi se investicije i trgovačka društva dovele u kakav-takav red, nova vlast se dosjetila europskih smjernica te na tragu prakse nekih europskih zemalja predlaže formiranje centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija jer Bože moj, sve što dolazi iz EU i iz Europe mora biti dobro, osim reda, osim učinkovitosti. Ne samo da je Vlada ukinula natječaje za članove nadzornih odbora te ih ponovno postavlja po političkim, partijskim kriterijima, ne samo da i kontrolirali nadzorni odbori postavljaju strogo kontrolirane uprave također sastavljene od provjerenih, podobnih kadrova nego će od sada u tu nakanu ne sumnjam podobne nadzorne odbore i podobne uprave pratiti, točnije nadzirati, usmjeravati što je shodno u zakonu opisanim zadaća, točni opis posla centar, Centar za praćenje. A taj će Centar za praćenje opet biti nadziran. Od koga, od ministra za financije i prvog potpredsjednika Vlade koji čine još jedan nadzorni odbor. Nadzirateljev nadziratelj nadziratelja. Komplicirano? Ne baš. Tko će te supernadziratelje postavljati? Vlada. Ali zar Vlada već ne postavlja nadziratelje u nadzornim odborima? Postavlja. Ali ti nadziratelji koje Vlada naziva pratitelji kao da su neki tajni detektivi, nisu samo puki nadziratelji. Oni predlažu Vladi strategiju investicija u energetskom sektoru. Oni će voditi i koordinirati investicijske projekte te, pazite sada, tijelima jedinice lokalne samouprave i područne samouprave. Biti će to vjerujemo pravi supermeni, multi stručnjaci koji znaju sve. U upravi centra će biti valjda neki novi Tesla, neki novi Edison, neki novi Bel. Pa gdje ste ih do sada krili? Ili uputnije pitanje zašto te nadljude i nadstručnjake ne stavite u nadzorne odbore i uprave, pa vam onda njih nitko ne bi trebao pratiti kao što će sada centar pratiti, ispada po ovom prijedlogu u odbore i uprave zalutalu stranačku čeljad. Tako će bivši direktor tvornice stolaca kormilariti HEP-om. Ako će centar predlagati strategiju što će raditi Vlada? Što će raditi ministri? Što će raditi zaposleni stručnjaci u vladinim kabinetima? Zašto pobogu treba spajati općine sa gradovima, gradove s ministarstvima? Zar su razdvojeni Kineskim zidom? Jesu li posvađani? Ako jesu tada nam umjesto pratitelja trebaju miritelji. Banovu Jarugu ili moje Nedelišće s ministarstvom će spajati Čačić Linićev centar. Četvero ljudi bez stručnih službi je za milijun kuna koliko se izdvaja za novo tijelo ne možete zaposliti tim, pospajati će 500 jedinica lokalne samouprave s centralnom vlasti. Ispada da ljudi koji su u nadzorne odbore i uprave izabrali ministra financija Linić i prvi potpredsjednik Vlade Čačić, te valjda i predsjednik Vlade Milanović nisu niti sposobni niti pouzdani. Ali podučit će me netko iz vlasti ako na sličan način funkcioniraju i neke europske zemlje zašto ne bi i Hrvatska? Zato što se ne trebamo u svemu ugledati u birokratiziranu Europu čija je većina zemalja znatno bogatija i može si valjda priuštiti super tijela koja ne funkcioniraju bez velikih timova stručnjaka. Ako sadašnji sustav ne valja treba ga popraviti, treba mijenjati sustav u tom neučinkovitom i glomaznom aparatu, a ne ga nadograđivati novim paratijelima. Da, Vlada ovim centrom gradi paralelni kontrolni i strategijski sustav. Biti će to, ne sumnjam u nakane od petka ozakonjeni parasustav Supermena. Taj će novi parasustav, piše u prijedlogu zakona umjesto Vlasnika tj. Vlade razumijevati. A zašto ne bi razumijevala Vlada? Politika kao poziv, pardon. Ovo smrdi na čistu podjelu plijena o kojoj je na predavanju pod naslovom "Politika kao poziv" jasno govorio Max Weber ali pred 92 godine. I tada je podjela političkog plijena izazivala i podozrenje i strah. U nas se gotovo stoljeće nakon čuvenog Weberovog govora njemačkim studentima ništa nije promijenilo. Ovo nas para tijelo podsjeća na negdašnje uže tijelo Centralnog komiteta koje je bilo i iznad Sabora i iznad Vlade i naravno iznad same Partije. Zbog svega navedenog klub Hrvatskih laburista neće podržati ovaj zakon. Hvala.

praktično predlaže osnivanje jednog novog državnog vladinog tijela sa ciljem da se prate poslovi, poslovanje energetskog sektora, da se prati intenzitet i kvaliteta investicija u energetskom sektoru iako kroz sami zakon i kroz odredbe zakona može se iščitati kako se nadležnost i ovlasti ovog centra protežu i na investicije. Primjerice u infrastrukturi ili u drugim djelatnostima. Mi možemo u klubu Hrvatske demokratske zajednice razumjeti potrebu Vlade da osnuje jedno novo tijelo koje bi trebalo doprinijeti kvalitetnijem praćenju rada energetskog sektora, odnosno poduzeća u većinskom vlasništvu države, u energetskom sektoru. Možemo razumjeti potrebu da se usklade sve one investicije koje će se u idućim godinama odvijati, obavljati u energetskom sektoru. Ali držimo da je prije toga trebalo napraviti detaljan pregled postojećih tijela državne uprave koje na ovaj ili na onaj način jesu nadležne za energetski sektor koje su već ranijim zakonom ustrojili, a koja bi državna tijela, institucije, zavodi trebali pratiti investicije u energetskom sektoru. jedan letimičan pregled kroz postojanje postojećih tijela državne uprave ukazuje na dvojbenost potrebe osnivanja ovoga centra. Naime, prema važećoj uredbi u Ministarstvu gospodarstva u ovom trenutku postoji Uprava za energetiku koja u svom djelokrugu poslova gotovo ima identične ovlasti koje će imati ovaj Odbor. Naime, u toj navedenoj uredbi govori se da Uprava za energetiku planira i predlaže energetsku strategiju energetskog razvitka, mjere za njenu provedbu, prati i analizira ostvarivanje politike i strategije, koordinira poslove u svezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora. Dakle, gotovo identičan posao koji bi se trebao obavljati u budućem centru ako se on osnuje temeljem ovog Zakona s već sada odvijaju u resornom Ministarstvu gospodarstva u okviru Uprave za energetiku. Drugo tijelo koje Vlada namjerava osnovati, a za koje tijelo još nismo dobili na klupe zakon o njegovom osnivanju jest agencija za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije koja se naime ima namjeru osnovati i organizirati u u okviru Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva. Ako ste pažljivo iščitali proračun Republike Hrvatske onda se na poziciji Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja već sada nalaze određena sredstva u visini od 2 milijuna i 200 tisuća kuna za 2012. godinu, koja bi sredstva trebala omogućiti rad buduće agencije za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Nama u klubu Hrvatske demokratske zajednice nije jasno kako to da danas na klupe imamo Prijedlog zakona o osnivanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicije za koji centar u državnom proračunu koji još nije usvojen za njegov rad nisu planirana sredstva, a u isto vrijeme na pozicijama državnog proračuna već postoje osigurana i planirana sredstva, ako se državni proračun u obliku koji je predložen i usvoji. Dakle, biti će osigurana sredstva za agenciju koja bi trebala otprilike imati sličan posao, slične ovlasti, sličan djelokrug poslova kao i ovaj centar ali za tu su agenciju već planirana sredstva u državnom proračunu. Dakle, nas u klubu Hrvatske demokratske zajednice čudi da danas raspravljamo o jednom budućem državnom tijelu za koja sredstva u državnom proračunu nisu osigurana, a ne raspravljamo o agenciji koja će imati gotovo identičnu ovlast, a za koju su već sredstva u visini od 2 milijuna i 200 tisuća kuna osigurana i to samo za 2012. godinu. Dok primjerice na pozicijama za 2013. i četrnaestu za tu istu agenciju nisu osigurana sredstva. Nadalje, ono što također držimo da nije da nije dobro napravljeno, da Vlada nije sagledala sve ono što je trebala sagledati kada je predložila Saboru donošenje ovog zakona jest i činjenica da ta buduća Agencija koja će osnovati se u okviru Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva bi trebala obavljati gotovo identičan posao koji sada već obavlja Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Prema tome pored postojećeg fonda osnivaju se i planira Vlada osnovati još dva tijela koji bi trebali obavljati gotovo slične poslove kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Prema tome čini mi se da je prije nego što je ovaj prijedlog zakona došao na raspravu u Hrvatskome saboru trebalo utvrditi budući status Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša trebalo je utvrditi poslove budućeg Centra Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora, trebalo je ovom Saboru prije toga predložiti budući status, ovlasti Agencije za energetsku učinkovitost koja se planira osnovati u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva. Nadalje, Vlada je osnovala i Energetski institut "Hrvoje Požar". Također znanstveno tijelo koje u svom djelokrugu itekako pokriva djelatnost za koju se ovaj centar ima namjeru osnovati. Također kao što nam je poznato postoji još jedno državno tijelo koje brine i skrbi o državnoj imovini, a to je Agencija za upravljanje imovinom. Nije li možda bilo bolje rješenje da ovaj centar postane dio ili sektor u okviru Agencije za državnu imovinu i iz pozicija te agencije su se ovi poslovi mogli obavljati, a ne osnivati novo tijelo koje će zaista dodatno opteretiti troškove državnog proračuna i to upravo u vrijeme štednje, u vrijeme kada je na svim pozicijama državnog proračuna nužna štednja. Bilo je mogućnosti da se ovi poslovi infiltriraju ili da se ovi poslovi i prijedlog ovlasti ovog centra prepusti već postojećim tijelima državne uprave, a ne otvarati nova državna tijela, osnivati i stvarati troškove za državni proračun. Ono što dakle mi u klubu HDZ-a nećemo podržati prijedlog ovog zakona, ali ako će Vlada inzistirati na njegovom donošenju onda ćemo i predložiti amandman na članak kojim se utvrđuje broj članova Nadzornog odbora. Naime, nama je u klubu HDZ-a neprihvatljivo da bude paran broj članova Nadzornog odbora i time se praktično ne omogućava ravnopravnost članova prilikom odlučivanja po pojedinim točkama dnevnog reda koji će se naći na sjednicama Nadzornog odbora stoga mi u klubu HDZ-a predlažemo da se proširi broj članova nadzornog tijela i to na način da u Nadzorni odbor, da članovi Nadzornog odbora postane i ministar nadležan za zaštitu okoliša i prirode budući upravo da je u djelokrugu tog ministarstva su poslovi koje bi trebao obavljati ovaj centar. kao što znate mi smo u postupku pregovora upravo u okviru energetike prihvatili obvezu da se do 2020. godine udio obnovljivih izvora energije u bruto potrošnji električne energije svede na 20%. Kako upravo su obnovljivi izvori energije u velikoj mjeri se prate i odvijaju kroz Ministarstvo zaštite okoliša i prirode bilo bi dobro da onda i ministar zaštite okoliša i prirode bude član Nadzornog odbora ovog centra koji bi onda jasno omogućiti ravnopravnost u odlučivanju pojedinih članova Nadzornog odbora, a ne da pojedini ministar bude član više razine u Nadzornom odboru ovoga centra. Također ono što želimo istaknuti, čudi nas naime da pored imenovanja nadzornih odbora potrebno je ovome centru dati poslove koji prema Zakonu o trgovačkim društvima jesu ovlasti Nadzornog odbora. Kada smo od Vlade dobili prijedlog izmjena Zakona o državnim službenicima kojim se zakonom izmijenila obveza da se članovi nadzornih odbora imenuju natječajem iz Vlade smo čuli da se to radi kako bi se pojačala odgovornost ministra za rad određenog javnog poduzeća u sektoru koji je u njegovoj nadležnosti. Dakle, spočitavalo se prijašnjim rješenjima da se pojedini ministri imenovanjem članova nadzornih odbora temeljem natječaja praktično oslobađaju eventualne odgovornosti za loše stanje u tom sektoru i za loše stanje u tom javnom poduzeću i kako će praktično kroz neposredno imenovanje članova nadzornih odbora se osnažiti pozicija pozicija ministara i njihova odgovornost za rad i djelovanje pojedinog javnog poduzeća. Ja moram reći da na ovaj način praktično formiranjem još jednog tijela koje bi trebalo biti spona, veza između ministra i nadzornih odbora i uprava pojedinih javnih poduzeća jasno se govori o tome da se pokušava otkloniti odgovornost pojedinog ministra, u ovom slučaju ministra gospodarstva kad je u pitanju stanje u energetskom energetskom sektoru u RH. Prema tome iz svih ovih razloga mi ocjenjujemo da nije potrebno formirati Centar za praćenje investicija i praćenje poslovanja energetskog sektora u RH. Naime, za to postoje već tijela i unutar Ministarstva gospodarstva i postoje već državne institucije koje taj posao mogu obavljati. Ovo smatramo troškom koji nije potreban, koji neće doprinijeti bržoj realizaciji investicija u Hrvatskoj i zbog toga klub HDZ-a ne može podržati ovaj prijedlog zakona.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra sa suradnikom, kolegice i kolege dozvolite mi da iznesem stajališta kluba SDP-a. Dakle Vlada Republike Hrvatske odredila je kao svoj primarni cilj pokretanje gospodarstva kao jedinog mogućeg alata za izlazak iz dugogodišnje krize. Razvoj energetskog sektora strateški je interes a conditio sine qua non toga razvoja učinkovito i racionalno korištenje energije. Pitanja proizvodnje, korištenja, transporta i trgovine energijom i energentima u najširem smislu presudna su i pitanja u međunarodnoj politici. Nažalost način na koji se mi u RH na svim razinama od države preko lokalnih zajednica pa i do pojedinaca uz časne iznimke dakako odnosimo prema pitanjima energetske učinkovitosti mogli bi komotno nazvati ponašanjem rasipnih siromaha. Naime, Hrvatska ne obiluje izvorima energije, a počesto energiju trošimo kao da je ona neograničen resurs. Energetska učinkovitost naših javnih zgrada, ali i najvećeg broja stambenih i gospodarskih objekata pri dnu je europske ljestvice. Stoga je razvoj poduzetništva u području energetike te omogućavanje investiranja u energetski sektor dakako uz punu primjenu i primjenu zaštite okoliša i pri proizvodnji i pri korištenju energije jedan od najvažnijih dijelova programa Kukuriku koalicije. Kao akcelerator tih procesa Vlada nam danas predlaže osnivanje centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Ovaj prijedlog zakona već je izazvao dosta interesa javnosti u sklopu vladinih procedura, doživio je i određen pozitivne izmjene u odnosu na prvotni prvotni prijedlog, a evo i u toku rasprave upućene su određene kritike, vjerojatno će ih biti još. No, kako rekoh i na Odboru za gospodarstvo nije presudno da li je mačka crna ili bijela, bitno je da lovi miševe. Dobar dio rasprave kolege Bačića moga prethodnika bio je oko optimalne organizacijske strukture i preklapanja poslova poslova i … centra i nekih drugih tijela, međutim organizacijska struktura složiti ćete se sa mnom za upravljanje državnim resursima i izgradnja te strukture pravo i odgovornost izvršne vlasti. Stoga će se kvaliteta ovoga zakona sutra mjeriti efikasnošću rada ovoga centra. Trgovačka društva u energetskom sektoru koja će ovaj centar koordinirati kroz poslove koji su precizno definirani u članku 6.ovoga zakona predstavljaju značajan dio bruto proizvoda zaposlenosti i tržišne kapitalizacije. Država stoga mora djelovati kao informirani i aktivni vlasnik i ustanoviti jasnu i konzistentnu vlasničku politiku budući upravljanje u predmetnim društvima od presudne je važnosti za osiguravanje njihovog pozitivnog doprinosa, cjelokupnoj ekonomskoj učinkovitosti i konkurentnosti države. Stoga se ovim zakonom želi omogućiti kvalitetno vođenje poslovanja i poboljšanje investicijske aktivnosti za koje je nužno postavljanje jasnih ciljeva koji će omogućiti nadzornim odborima obavljanje funkcije nadzora, a upravama društava prepustiti operativno rukovođenje sa jasnim smjernicama. Očekujemo da će primjenom ovog zakon doći do povećanja financijske učinkovitosti i transparentnosti poslovanja u trgovačkim društvima energetskog sektora do ubrzavanja procesa odlučivanja, te odgovarajućeg i ciljanog usmjeravanja financijskih sredstava na način koji osigurava najveći i dugoročni ekonomski povrat te stabilan rast, a u cilju sinergijskih efekata omogućiti centralizirano i sustavno praćenje investicija u RH. Mi u klubu SDP-a posebnu usmjerenost ovoga centra očekujemo na obnovljive izvore energije, budući da smatramo da upravo obnovljivi izvori energije pružaju velike prilike za gospodarski oporavak Hrvatske. U realizaciji projekata obnovljivih izvora vidimo i priliku domaće industrije za veću aktivaciju i sudjelovanje znatno veću nego kod realizacije tradicionalnih elektroenergetskih projekata. Naime, osim koristi za okoliš te porasti energetske samodostatnosti zelje obnovljivi izvori imaju veliki ekonomski potencijal upravo zbog ovog potencijalnog angažmana domaće industrije znanja tehnologije, ali i veliki socijalni potencijal jer dovode do zapošljavanja većeg broja ljudi. I na kraju ne i najmanje važno dakako ovaj zakon je izrađen na temelju pozitivnih iskustava drugih zemalja primjerice Finske, Austrije, Slovenije i uz puno uvažavanja smjernica OECD-a za korporativno upravljanje u državnim tvrtkama. Stoga će klub SDP-a podržati ovaj prijedlog. Hvala Hvala lijepa. Za Klub Hrvatske narodne stranke u hrvatskom Parlamentu poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zamjenice ministra gospodarstva, stručni suradnici, kolegice i kolege. Mogu slobodno reći u ime kluba HNS-a i nadovezujući i nadovezujući se na gospodina Rađenovića koji je govorio u ime SDP-a Vlada RH utvrdila je jasne prioritete i ciljeve svoga rada. Gospodarski rast, fiskalna odgovornost i konsolidacija i socijalna osjetljivost. Mjere i zakoni koji su na dnevnom redu i ove sjednice su isključivo u toj funkciji a jedan od instrumenata gospodarskog rasta je i predmetni prijedlog zakona. U Zakonu o Poreznoj upravi kojeg smo donijeli jasno je rečeno da je jedan od razloga donošenja, a on je naravno vezan za fiskalnu konsolidaciju, i preklapanje u nadležnostima službi, u osiguravanju racionalizacije obavljanja poslova, efikasnijeg obavljanja poslova iz širokog djelokruga djelovanja opterećenja poreznih obveznika koji zbog neusklađenosti propisa ne mogu funkcionirati otklanjanjem svih nepravilnosti, pristup podacima, koordinacija, poštivanje rokova, ažurnost itd. Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora ima i upravo takvu ulogu i funkciju ne u fiskalnom nego u gospodarskom rastu posebno s naglaskom na energetski kapitalnim investicijama. To je ujedno i harmonizacija i kontrola politike energetskog sektora, registracija svih investicija. Da, ova Vlada želi imati uvid u apsolutno sve što se događa pod njenom ingerencijom, a isto tako tu će mogućnosti onda imati i ovaj Visoki dom kao i šira javnost. U dokumentima, izvješćima revizije koje ćemo imati u ovom Visokom domu jasno ćemo imati kako se do sada radilo, koliko je u biti bilo neučinkovito po pitanju i evidencije i registracije što imovine, a i tako obavljanja poslova unutar javnog sektora. Zbog toga je kontrola, harmonizacija po pitanju investicija izuzetno bitna, a posebno naravno u onom pitanju kada govorimo o troškovima i efikasnosti. Energetika je ključni sektor u gospodarstvu, posebno u ovom trenutku, posebno u ovoj situaciji otvaranja kapitalnih investicija u kojem država mora biti pokretač. I zbog toga što je energetika isto tako jedan od najvećih uvoznika i proizvođača deficita u RH. Potencijali energetike možemo slobodno reći su nemjerljivi, jer Hrvatska je 8. uvoznik na svijetu struje u relativnim iznosima. Čak smo 2. na svijetu uvoznik električne energije po glavni stanovnika u apsolutnim iznosima. U takvim uvjetima za smanjenje deficita, za smanjenje uvoza električne energije potrebno je raditi supstitut uvoza znači proizvoditi, a da bi se proizvodilo moramo stvoriti uvjete, da bi onda biti supstitut uvoza sa izvozom. Ulaganjem u energetski sektor ova Vlada ujedno osigurava i pokretanje i razvoj ostalih sektora gospodarstva. S obzirom da je sektor energetike sinergijski povezan sa drugim sektorima u Hrvatskoj. I zbog toga ovu sinergiju treba nadzirati, harmonizirati, upućivati i kontrolirati kako bi se postigla u prvom redu efikasnost jer u ovom trenutku brzina djelovanja efikasnosti učinkovitost su ključni za rast gospodarstva. Klub HNS-a podržat će ovaj zakon. Hvala. Hvala i vama. Za klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite kolege Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Članak 4. ovoga Prijedloga zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora definira nam sam pojam energetskog sustava. članka 4. ovdje se kaže da u smislu tog zakona pojam energetski sektor ima značenje trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima te dionice udjela i koje obavljaju sljedeće djelatnosti. Prvo, istraživanje, eksploataciju nafte i plina, proizvodnju naftnih derivata te trgovinu naftnim derivatima i prirodnim plinom. Zatim tu je transport nafte naftovodima, transport naftnih derivata i drugim oblicima transporta, skladištenje nafte, naftnih derivata, transport, skladištenje plina, LNG terminali, proizvodnju, prijenos, distribuciju opskrbe električne energije, vođenje elektroenergetskog sustava, organiziranje tržišta električnom energijom itd., obnovljivi izvori energije i da ne citiram sve do kraja. Međutim, mi to trebamo na neki način možda i ovako čitati. Energetski taj centar koji se formira pratit će INA-u, pratit će JANAF, pratit će skladišta plina, distribuciju, znači dalekovode, trafostanice. Jednom rječju, to su HEP, toplane itd. Centar znači ima utjecaj nad sustavima čiji je godišnji prihod u Republici Hrvatskoj preko 50 milijardi kuna i koji u ovom trenutku zapošljava najmanje 50 tisuća ljudi. Nešto je privatizirano, nešto je na dobrom putu, pod navodnicima ono dobrom putu da se privatizira, a nešto ni za živu glavu ne bi smjeli privatizirati. Tu prije svega mislim na Hrvatsku elektroprivredu. Nije se smjelo jasno niti INA-u privatizirat 2003., odnosno 2007., 2008. ali danas više nema nazad i jedino što možemo sa zanimanjem pratiti ovaj sudski epilog bivšem premijeru. Znači tamo gdje je država vlasnik, tamo gdje je država suvlasnik ona preko centra provodi investicije. Znači sada točno znamo tko će biti odgovoran ili suodgovoran za funkcioniranje ovoga sustava. Za početak rada ovoga centra treba osigurati u državnom proračunu jedan milijun kuna. Jedan milijun kuna je ništa, to ne može biti dovoljno. U obrazloženju na strani 1 ovoga prijedloga zakona se kaže da u protekom razdoblju, citiram, investicije koje su se odvijale u tim trgovačkim društvima ili koje su od njih vođene te koje su vođene od strane tijela državne uprave često su bile bez sustavne kontrole i praćenja Vlade Republike Hrvatske kao imatelja vlasničkih ovlasti. To je imalo za posljedicu da su neke investicije bile neučinkovite, nekoordinirane, neisplative, a i upitne u odnosu na ostvarenje općih ciljeva i strategiju razvoja. Imam dojam da je ta rečenica predlagaču podmetnuta od ljudi koji su prije radili u tim sustavima. teško da bi iza ovakve rečenice stala sama aktualna Vlada. Znači investicije su bile vladajuće kontrole, a sad vidimo da za sve kada se vratim na onaj sud opet odgovaraju ljudi iz bivše Vlade što će reći da itekakav utjecaj su imali ljudi iz bivše vladajuće strukture na "funkcioniranje" energetskog sustava u Republici Hrvatskoj. Centar ima upravni odbor, ima nadzorni odbor kojega čine dva ministra, ministar gospodarstva i ministar financija. Da li bi bilo možda bolje da taj centar bude u Ministarstvu gospodarstva, a ne neka "izdvojena" agencija koja će biti gotovo bih se usudio kazati nedodirljiva. Ono za što se zauzimam, zbog čega sam uzeo učešće u ovoj raspravi, da centar bar jednom godišnje podnosi izvješća Saboru Republike Hrvatske, ne samo Vladi ili boje rečeno nadležnom ministru. članka 11. ovdje se govori o financiranju centra. Centar bi se trebao financirati iz naknade za pripremu i vođenje investicija iz članka 4. ovog zakona na temelju sporazuma centra i subjekata koji su nositelji investicija. Da li to znači da bi mogle te investicije poskupjeti, da li to znači indirektno da se uvodi neki novi parafiskalni namet te se kaže drugih sredstava ostvarenih iz obavljanja njihove djelatnosti. Bilo bi isto tako dobro da nam se što je moguće skorije priopće koji su to prvotni prioritetni projekti centra. Ono što građane Istre najviše zanima to je sudbina Termoelektrane Plomin 3, pretpostavljam na ugljen. Da li to ide ili ne ide. Ako da, neka se na referendumu pita Labinjane što o tom misle kako se ne bi ponovio recimo slučaj Rockwoola. Sigurno ta investicija ima mnogo pozitivnog, zaposlili bi se ljudi. Ta investicija bi trajala 5,6 godina, vrtio bi se dole negdje oko 800 milijuna eura, tehnološki bi to bio skok za Labinštinu. Uz 1000 ljudi koji bi radili na postrojenjima kroz sinergiju računa se negdje na 2000 ljudi koji bi bili direktno i indirektno angažirani angažirani na tom projektu. Došle bi do svoga vjerojatno i male tvrtke i to dugoročno kroz nekoliko desetljeća, međutim rizik je ekologija. Sigurno je da nama treba investicija, sigurno je da su dobrodošli ino investitori. Tamo gdje je Plomin 2 već je prisutan RWE, jedna od vodećih energetskih multinacionalka ne u Njemačkoj nego u svijetu. MOL je u INA-i, doduše ja to ne zovem dobrom investicijom ili dobrim investitorom. Nisam mogao vjerovati kao je direktor MOL-a dao ponudu 2003. za kupnju INA-e. Čovjek se kupao, ispod tuša se sjetio bombona onih 505 sa crtom i to mu je bila okvirna ponuda za kompaniju koja je '90.-te godine mogla kupiti i MOL i OMV zajedno, a onda je 2007., 2008. zapravo zapečatila sudbinu INA-e kao lovine. Jasno da takvu jednu privatizaciju nisu odlučili građani nego politika. Nije bilo razloga da se proda INA. Vidjet ćemo što će donijeti neke druge privatizacije. Jasno je da treba potaknut ulaganja, treba velike državne sustave osloboditi straha. Danas gotovo nitko iz tih sustava zbog istraga koje se u njima vode ništa ne investira. Sve je blokirano. Ako to tijelo razbije, ja bih rekao taj strah, ako krenu investicije ako netko preuzme odgovornost za budućnost između ostalog i tog energetskog sektora sve će biti o.k. Ali ponavljam, u rukama centra se koncentrira jedna ogromna moć i minimum bi bio da i Sabor bude ja bih rekao barem jednom godišnje upoznat kako sa kapitalnim investicijama, tako i sa aktivnostima samoga centra. Mislim da jedan takav amandman ne bi opteretio ja bih rekao duh ovoga zakona. Dapače, učinio bi ga daleko i vjerodostojnijim. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći klub je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite poštovani zastupniče.

Gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra. Pa evo, ovim Prijedlogom zakona o uspostavi centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Vidimo u razlozima koji se navode za osnivanje između ostalo nesuglasje između ciljeva gospodarske politike i potrebe profitabilnog poslovanja, potrebu da se zaštiti državno vlasništvo, da se usmjeri na učinkovito ostvarivanje vlasničkih prava. navod da je do sada bila nedostatna strategija investiranja, te da su tijela državne uprave bila prespora u donošenju odluka, te se stoga predlaže uspostava ovog centra. Taj centar bi kao jedno državno tijelo uspostavio ukupno nadzor nad svim trgovačkim društvima, odnosno nad čitavim energetskim sektorom Republike Hrvatske. Dakle, svima onim gdje Republika Hrvatska ima bilo kakav vlasnički udio. To je nafta od istraživanja do eksploatacije, to je plin od istraživanje, transporta do eksploatacije uključujući LNG terminale i naftovode. To je struja od proizvodnje preko distribucije do potrošnje. To je sektor toplinarstva u cijelosti. To su obnovljivi izvori energije i to su svi oblici transporta energenata. Također kaže da investicije koje bi ovaj centar u prijedlogu zakona, dakle navodi da bi investicije koje bi ovaj centar pokrivao uključuju znači investicije javnog sektora, odnosno Republike Hrvatske preko, u vrijednosti preko 10 milijuna kuna. Sve projekte javno-privatnog partnerstva bez obzira na vrijeme, ali ne bi uključivao jedino investicije javnog privatnog partnerstva u području infrastrukture. Posebno se znači izdvaja taj dio investiranja da ne bi spadao pod nadležnost centra. Što taj, koji su poslovi tog centra? Sve što se tiče energetike. Dakle, on izrađuje strategiju energetskog poslovanja, izrađuje prijedloge investicija, priprema natječaje, odabire strateškog partnera, ugovara investicije, realizira strateške projekte, koordinira projekte, uspostavlja suradnju sa međunarodnim institucijama. U svom radu odgovara Vladi Republike Hrvatske. Kao što je rekao gospodin Kajin, nije predviđeno da ni na koji način odgovara Saboru Republike Hrvatske što mislimo da nije dobro, da bi jedna takva ustanova, taj taj centar ako bude uspostavljen svakako na neki način, barem, bilo bi pristojno da jedanput godišnje podnese izvješće Saboru Republike Hrvatske. Uprava samog tog centra je ustrojena tako da ima predsjednika uprave koji vrijedi za dvojicu jer ima dva glasa i još tri člana uprave. Znači četveročlana uprava, ali gdje predsjednik vrijedi za dvojicu. Ne vidimo smislenog razloga zašto je na taj način ustrojena uprava tog centra? Zašto nije tročlana ili peteročlana, nego je četveročlana, a predsjednik vrijedi za dvojicu. Predlaže ju ministar nadležan za gospodarstvo. Dakle, znamo tko je ministar nadležan za gospodarstvo. U uvjetima za imenovanje članova upravnog odbora, zadnja stavka u uvjetima da bi netko bio članom, je da kao fizička osoba se ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva što je i smislena odredba. Dakle, da ne bi postojala mogućnost od eventualnog sukoba interesa. U ovom slučaju bi se upitao zašto takva odredba nije primijenjena i u slučaju uspostave upravnog vijeća HANFA-e gdje smo većinom glasova izglasovali četvero ljudi koji prema ovakvoj odredbi ne bi mogli ući u Upravno vijeće HANFA-e jer bi se našli u potencijalnom sukobu interesa. Dakle, ovdje je barem ugrađena odredba da se isključe oni koji bi mogli biti u potencijalnom sukobu interesa. Kad je riječ o nadzornom odboru, nadzorni odbor je napisan, dakle sastoji se od 2 člana – prvog potpredsjednika Vlade gospodina Čačića i ministra financija gospodina Linića. Ima dva člana koji će se međusobno dogovarati i usaglašavati. A ako se ne budu mogli usuglasiti onda će odlučujući glas imati gospodin Čačić. Dakle, to otprilike prevedeno tako piše. Mislim, ovako sročen sastav nadzornog odbora je praktički izrugivanje demokraciji, pa i izrugivanje nama koji sada o njemu raspravljamo. Što se tiče financiranja gospodin Kajin je gotovo naivno se požalio da je u proračunu predviđeno samo milijun kuna sredstava za financiranje tog centra. No, taj centar će se financirati u prvom redu, ovo su samo sredstva vjerojatno za administrativne troškove uspostave. No, on će se zapravo financirati iz naknade za pripremu i vođenje investicija, jer će sam imati pod kontrolom sve investicije i moći će uvesti naknadu onakvu kakvu bude želio i njome dodatno opteretiti svaku investiciju onoliko koliko bude trebalo za potrebe tog centra toliko će jednostavno tražiti. I toliko će svaki investitor i morati to platiti. Dakle, bojim se da će i taj centar zapravo dodatno svojim troškovima i svojim potrebama opteretiti i svaku investiciju, a moći će se financirati i dodatno zaduživanjem i kroz fondove i program Europske unije i kroz donacije, kredite, sredstva međunarodne pomoći. Što reći o ovako osmišljenom centru? ovim zakonom uspostavlja se i ustrojava jedan novi državni mastodont. Taj nakon raznih ureda, državnih ureda, agencija, državnih komisija, vijeća, uprava, svega i svačega što smo uspostavili raznoraznih sad dolazi još i jedan centar. Taj mastodont paradržavni ili državni mastodont koji će se zvati Centar za praćenje poslovanja energetsko sektora investicija je istodobno i strateško i izvršno i nadzorno i provedbeno tijelo. Taj centar dakle samostalno strateški i promišlja i pregovora i ugovora i provodi investiciju u cjelokupnom energetskom sektoru RH. I ni na koji način ne odgovara Hrvatskom saboru. I ni u kojem obliku osim posredno preko Vlade koji je odgovoran. Ovaj i ovakav zakon pisan je prema željama, idejama i zamislima prvog potpredsjednika Vlade gospodina Čačića, to je zakon koji je gospodin Čačić pisao sam za sebe. Pri tome zaboravljajući da država nije poduzeće, posebno ne ničije privatno poduzeće, a da hrvatska nafta, plin, struja, voda, zrak, čitava energija nisu ničije privatno vlasništvo, a ne mogu ni postati. Da je to hrvatsko nacionalno bogatstvo. I da pobjeda na izborima ne znači podjelu plijena već preuzimanje odgovornosti za upravljanje nekakvim zajedničkim dobrima, hrvatskim nacionalnim dobrima u određenom vremenskom razdoblju. Konkretno u razdoblju od 4 godine. Prema tome ovakav zakon pisan jezikom dnevne politike, sročen praktički prema odnosu snaga koalicijskih partnera u Vladi za nas je posve neprihvatljiv i ne da smo protiv ovog zakona već tražimo njegovo povlačenje iz procedure. I poruka kolegama iz vladajuće koalicije ako želite izgubiti izbore za 4 godine s ovakvim zakonima ćete ih sigurno izgubiti. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po klubovima u Hrvatskom saboru. Prelazimo na raspravu od 10 minuta. Prva za riječ se javila poštovana zastupnica Nada Turina-Đurić. Izvolite poštovana zastupnice. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo mi u ime, ja bih rekla u HNS-u, naravno podržavamo donošenje ovog zakona i nakon ovih nekoliko vrlo mučnih dana kad smo razgovarali o proračunu i o zakonima, paketu poreznih zakona, gdje smo morali prisiljeni situacijom financijskom prije svega u Hrvatskoj i gospodarskom situacijom donositi neke i vrlo teške odluke kako bi očuvali proračun i kako bi ukupno funkcioniranje države i sustava mogli osigurati u 2012. godini i gdje je naravno bilo vrlo mnogo polemika i diskusija oko toga kome dati više ili manje, odnosno osigurati više ili manje sredstava evo konačno imamo jedan zakon koji je ono što se kaže jedno svjetlo na kraju tunela. Gdje možda upravo ovim zakonom i preuzimanjem odgovornosti Vlade kod osnivanja ovakvog Centra za investicije ćemo učiniti neke pomake da ćemo u nekakvim narednim godinama kod razgovora o proračunu moći razgovarati o možda i nekim viškovima i razgovarati i diskutirati o tome kome omogućiti više sredstava kroz proračun jer će se ukupna gospodarska situacija poboljšati. U čemu je važnost i koji je cilj? Pa svi smo svjesni činjenice da je upravo energetski sektor u RH negdje otprilike iznad 40 milijardi kuna što otpada jel na energetski sektor u RH. I nije moguće da ovaj važan sektor za RH prepusti se, kao što je to često bilo i bio je slučaj jel u prošlosti, bez sustavne kontrole, bez nadzora, bez praćenja od strane vlasnika, a to je RH, odnosno direktno zadužena Vlada Republike Hrvatske. Često je Vlada upravo stavljena u situaciju pasivnog promatrača kad se radilo o investicijama u ovom sustavu, a često je to nažalost i korišteno upravo od strane Vlade i resornih ministarstava, odnosno ministara da se na neki način pobjegne od političke odgovornosti, i poslovne i političke odgovornosti te iste Vlade i resornih ministara za neučinkovitost, za sporost, za zloupotrebe ovlasti pojedinih upravnih nadzornih struktura unutar tog sustava kad se radilo o investicijama. Jer je uvijek lako prenijeti tu odgovornost na nekoga koji naravno nema političku odgovornost pa se onda to negdje izgubi u obično isključivo medijskim napisima, a nikada se ne imenuje, odnosno ne kaže se tko je stvarno odgovoran da neka investicija nije ili jest izvršena onako kako je postavljena. U ovom trenutku mi u HNS-u smatramo da je jedina alternativa potonuću hrvatskog gospodarstva intenzivno raditi na investicijskim projektima. Na privlačenju svježeg novca u projekte u Hrvatskoj i mislimo da je važno da se za to direktno imenuje imenom i prezimenom tim ljudi koji će to sve zajedno voditi. Na koncu to je i bilo obećanje Kukuriku koalicije građanima koji su nas podržali na ovim izborima da ćemo pokrenuti snažan ciklus investicija gdje će naravno država, odnosno Vlada biti u ovom trenutku vodeći faktor. Ono što je isto tako važno u svakom trenutku bi ovaj centar trebao ono što bi u najmanju ruku trebao znati u kojem je stanju određeni investicijski projekt, prije svega u energetici, ali i svi drugi projekti investicijski, ali naravno i biti odgovoran za postupanje ukoliko oni koji su zaduženi za provođenje projekata, projekte neće provoditi naravno ovaj centar, ali će sigurno nadzirati one koji su zaduženi za neposredno izvršenje investicija i za realizaciju investicijskih projekata ako nisu učinili maksimum napora da se te investicije realiziraju. Naravno tu je faktor vrijeme, u ovom trenutku izuzetno važan faktor i sigurno da će upravo centar na tome imati najveći dio posla. Znači tu se preuzima direktna odgovornost ustvari za gospodarsku budućnost budućnost Hrvatske. Mi u HNS-u smatramo da je to u ovom trenutku izuzetno važna odluka i izuzetno važan zakon s kojim dobivamo šansu za razvoj. Većina nas ovdje zastupnika vjerujem da je bila u situaciji da bude neka vrsta investitora bez obzira da li smo radili u lokalnim samoupravama ili smo sami bili poduzetnici i vrlo dobro znamo što znači suočiti se sa svim problemima u pokretanju, a da ne govorimo u realizaciji određene investicije i koliko je to u sustavu faktora koji su često blokirali investicije koje su se trebale realizirati. Naravno da ovaj centar u svom nadzoru će imati i tu funkciju, da maksimalno ubrza naravno u okviru zakona ubrza investicije u svim sektorima posebno u ovom dijelu koji se odnosi na energetiku. Znači mi ovdje smo dosta tri dana potrošili odnosno uložili u rasprave o proračunu i o tome raspravljali kome više kome manje, da li u poljoprivredu ili nešto drugo. Sasvim razumljivo da je svatko branio interese svog političkog i gospodarsko programa u okviru svojih stranačkih boja. Međutim činjenica je ta da mi u ovom trenutka smo imali jednu košaru u kojoj je kruh i mogli smo iz te košare nekome dati više nekome dati manje, ali u konačnici smo mogli podijeliti samo tu jednu košaru kruha. I naravno da nisu iz te jedne košare svi dovoljno siti. Ovo je zakon koji će nam možda dati da ćemo brzo morati puniti neku novu drugu košaru kruha iz koje ćemo najprije svi biti siti, a onda možda imati neki višak oko kojeg bi bilo baš ugodno i lijepo diskutirati kome ga podijeliti kroz državni proračun. Ono što isto tako mislim da će u konačnici biti predmet rada ovog centra je da ustvari RH učini prijateljskom prijateljskom sredinom za investicije. Ona to u ovom trenutku nije, to mi svi vrlo dobro znamo i naravno da ono što nam svi najviše zamjeraju pogotovo investitori koji nam dolaze izvana, ali i domaći investitori to je naravno brzina, učinkovitost sustav za čak i najobičnije stvari kao što su ishođenje određenih dozvola, papira i svega ostalog. Mislim da će centar i kod tog dijela moći i ovim zakonom je to previđeno intervenirati da se takve stvari ubrzaju i da se ne stopiraju investicije na nekim nižim razinama. Što se tiče financiranja centra u samom je prijedlogu zakona rečeno i to da će centar aplicirati i na sredstva EU i ja se nadam da će centar u tome uspjeti i da će troškovi što se tiče budžete u smislu funkcioniranja samog centra biti manji. Evo, klub HNS-a pozdravlja donošenje ovog zakona i ako ne govorim u ime kluba, ali kažem hoću reći da ćemo svi mi iz HNS-a podržati ovaj zakon. Hvala. trebalo je donositi mnoge teške odluke. Sasvim sigurno trebat će donositi još teške odluke vjerojatno još i teže odluke od ove koje su do sada donešene. Ali nije mi jasno u kakav kontekst ova odluka spada i ovaj zakon spada. Naime, ovo nije teška odluka, ovo je nepotrebna odluka. Ovo nije svjetlo na kraju tunela, ako vam se čini da nešto svijetli to je ona poslovična lokomotiva koja ide u susret. Nije ovo svjetlo na kraju tunela, zato jer ovaj zakon uspostavlja formalizira jedan paralelni sustav vlasti. Kako će taj centar odblokirati i koga će odblokirati u velikim nastojanjima da se potaknu energetske inicijative i zašto to ne može raditi Vlada, zašto to ne može raditi agencija, zašto sada taj centar. Zašto treba centar da bi vlast dobro funkcionirala? Jedino zato da netko uzme uzde u svoje ruke, svoj dio ratnog plijena zaokruži, pokrije ga kapom i kaže e sada ćemo ovako kako ja kažem. Nažalost prvi zakon koji je donesen ovdje u Saboru ticao se izbora čelnika lokalne samouprave. nije bio konfekcijski zakon, napravljan je po mjeri. Ovaj je isto tako rađen po mjeri i to je ono što ne valja, to je ono što će ovu vlast svrstati tamo kamo je rekao prvi potpredsjednik Vlade, prvi dan nakon dobivanja izbora kada su ga pitali o podijeli ratnog plijena, rekao je, pa nismo mi kao oni. Ma jesu. (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu od 10 minuta poštovani zastupnik Damir Rilje. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani potpredsjedniče Sabora, zamjenice ministra, kolegice i kolege. Evo ja sam učestvovao i u radu Odbora za gospodarstvo a evo ja ću samo nekoliko riječi odnosno nekoliko rečenica koje evo iskazuju moje mišljenje i mislim da ća biti kraće od 10 minuta. Znači Konačnim prijedlogom Zakona o centru za praćenje poslovanja energetskog sektora investicija nastoji se uvesti red. Po mome shvaćanju ostvarivanje nadležnosti države, a radi ostvarenja praćenja i nadzora nad tvrtkama koje su u energetskom sektoru. Jeli se ovo moglo raditi putem ministarstva ili nije, to je druga priča. Ali činjenica je da se pokušavaju pokušavaju sve energetske tvrtke na neki način po meni savjetodavno i konzultativno voditi. Znači da se ovim zakonom uređuje utjecaj države na svoje infrastrukturne tvrtke u djelatnostima vezanim uz istraživanje, eksploataciju nafte, plina, proizvodnju, drvnim derivatima, … transport, skladištenje i transport plina, … terminalne, proizvodnju, prijenos, distribuciju, opskrbu električnom energijom i proizvodnjom opreme za proizvodnju, prijenos, distribuciju električne energije, distribuciju i proizvodnju topline i obnovljivih izvora energije i drugo. Namjeru Vlade RH na osiguranju funkcionalnosti ovih djelatnosti kao javnih tvrtki koje je provode izraz je težnji za osiguranje učinkovitosti u korištenju energije, skladištenju, transportu, eksploataciji, distribuciji odnosno općenito u strategiji energetike. Naravno da je energetika područje koje u Hrvatskoj moramo učiniti zaokret. Ne možemo reći da je do sada učinjeno sve i da tu nemamo što napraviti. Tu itekako moramo napraviti pomake. To nam je svima jasno. Ali tko želi, analize su svima dostupne. Naravno da su neke tvrtke koje će bit u djelokrugu centra funkcionirale dobro, ali neke baš i ne. Nisam siguran da možemo reći da je sustav funkcioniranja energetskog sektora bio dovoljno funkcionalan i investicijski optimalan. Zahtjev za cjelokupni iskorak u energetskom sektoru potreba je da se povežu funkcije i investicije u energetici kao potencijal na kojemu leže gospodarski resursi. Dakle naše gospodarstvo to treba. Nekoliko mišljenja koje mi se nameću i koje bih ja želio ovdje istaknuti. Ovo tijelo sa javnim ovlastima koje će povezivati odnosno nadzirati i koordinirati u investicijskim ciklusima i investicijskim postupcima tvrtki u energetskom sustavu. Nadam se i vjerujem da će utjecaj na trgovačka društva kojima bi trebalo biti nadležno ispunjavati funkcije u smislu povećanja učinkovitosti i efikasnosti. Ja nisam razumio daljnje financiranje centra osim temeljnog ulaganja, a isto tako me interesira moguće preklapanje savjetodavnih odlučivanja službi u tvrtkama koje su predmet nadzora ovog centra u investicijskim postupcima i uposlenicima u centru. Načelno je bitna buduća učinkovitost ovog centra, odnosno učinak koji će proizvesti na energetske tvrtke i investicijsku učinkovitost, a ne sustav odlučivanja jer za njega je usko vezana i odgovornost. Svakako je važan ustroj centra i njihov sastav i tijela, ali koliko ja razumijem osnivač i dalje ostaje i od njega postavljeni nadzorni odbori u energetskim tvrtkama i dalje ostaju isti i njihova odgovornost ostaje ista a to je država odnosno vlasnik. Slažem se da bi radi važnosti ovog sektora bilo jako važno da Hrvatski sabor ima češći upliv i da se to propiše, u funkcioniranje centra i kretanje njegovog poslovanja odnosno utjecaj na energetsku učinkovitost jer se ovdje radi o upravljanju temeljnim nacionalnim resursima. Ja podržavam ovaj zakon. Hvala. Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospođo zamjenice, kolegice i kolege. Evo Vlada je odlučila osnovati Centar za praćenje poslovanje energetskog sektora i investicija i taj centar će imati svoj upravni odbor na čijem čelu će biti dva ministra. Taj upravni odbor će donijeti statut kako ovdje piše, utvrdit će prijedlog strategije, investicije u energetskom sektoru, donijet će pravila praćenja investicija itd., I sad zamislite, da se vratim malo unatrag pa ću onda nešto reći i što ja mislim o ovome, ali zamislite da je ovakav jedan zakon predložila bivša Vlada koji bi to bili napadi na bivšu Vladu, te da je netransparentno, te kako može upravni odbor utvrditi Prijedlog strategije o investicijama u energetskom sektoru, kako može sam donesti pravila itd., itd. Ali to su …/Ne razumije i neću o tome sad govoriti, samo sam htio podsjetiti kako nekad važe dvostruka mjerila. Ja mislim da sama ideja nije loša i ja mislim da u Hrvatskoj treba svu pamet u Hrvatskoj treba svu pamet i tehničku i pravnu i financijsku, a nema je puno kad su u pitanju investicije i provođenje investicije, skupit na jedno mjesto i da ta pamet provodi investicije. Ja mislim da je to dobro i da to nije loše jer nemate vi sad ne znam koliko stotina pravnika npr. koji su baš stručni u provođenju investicija velikih itd. ili inženjera itd. Prema tome ideja nije loša, međutim imao bih tu nekoliko pitanja pa i neki prijedlog vezano za ovaj zakon. Npr. iz prijedloga ovog zakona nije jasno kako to provesti putem centra jer država njemu nije, bar koliko sam ja to pročitao i shvatio, nije prenijela vlasnička prava. Drugo, postavlja se pitanje kako formalno provesti ono što se htjelo postići postići centralizacijom osim eventualnom nekakvim političkim utjecajem. Drugo pitanje, Zakon o trgovačkim društvima. On je propisao procedure koje moraju provoditi trgovačka društva u svom poslovanju, ali nije jasno kroz ovaj zakon kako bi centar obvezivao na to postupanje. Ovdje je već bilo govora, ali dobro to je sad, dakle čemu resorno ministarstvo jer ovi poslovi su upravo ono što bi trebalo radit ministarstvo ali dobro, rekli smo da je ideja da se sve to skupi u jedan jedan taj centar i da onda to on sve skupa vodi. E sad ono što bih ja rekao, ja mislim da bi doista trebao da četverogodišnje planove ovog centra za praćenje ili godišnje planove da usvaja Vlada. Mislim da bi to bio jedan minimum neću reći transparentnosti jer tih riječi smo se naslušali proteklih godina, ali mislim da bi bilo minimum da nekakav godišnji plan ili četverogodišnji plan investicija koji ovdje kaže da uređuje odnosno koji sada po ovom prijedlogu donosi upravni odbor, da to blagoslovi Vlada. Mislim da tu nema nikakvih poteškoća, mislim dapače. I sad je pitanje da li treba ili ne treba, bilo je ovdje prijedloga da se to jednom godišnje ne znam kada izvijesti Sabor o tome itd. itd. Još jedna stvar, bilo bi dobro u ovom zakonu, a to nije definirano koja su to trgovačka društva za koja će ovaj centar provoditi investicije jer to ovdje nije navedeno, navedeno je to malo nejasno dal je to samo energetski sektor ili su to ukupne investicije. I na kraju možda ne bi bilo loše da se ovaj centar formira kao tvrtka, da prođe akreditaciju za korištenje EU fondova i tako postane provedbeno tijelo za krajnje korisnike i za europske fondove. Evo mislim kad bi se ovih nekoliko stvari još tu ugradilo da bi onda ovakav jedan prijedlog što se mene tiče bio prihvatljiv, bez obzira što sam rekao na početku, a neću se vraćat unatrag jer su to prošla vremena, da bi jedan ovakav prijedlog da je izašao i i da ga je predložila bivša Vlada doživio itekakvih kritika. Evo hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Najprije obavijest. U skladu sa člankom 207. Stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora i 35 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Sljedeći za raspravu prijavio se poštovani zatupnik Đuro Popijač. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolega. Svakako energetski sektor Republike Hrvatske je jedan od najznačajnijih gospodarskih sektora inače. Čini mi se da zajedno sam po sebi, ali i sa cijelom pripadajućom industrijom koja se naslanja na energetski sektor doprinosi hrvatskom GDP-u sigurno preko 20% i stoga cijenimo napore Vlade da se upravo usmjerava prema tom sektoru pokušavajući jačati kapacitete za upravljanje investicijama što je razumljivo. Ja bih podsjetio da su investicije i u protekloj godini generalno u javnom sektoru iznosile preko 10 milijardi kuna. Zato mi i inače nije jasno kako je ova Vlada išla ispod tih planova. Dakle, čuli smo da su u ovoj godini predviđene investicije u javnom sektoru oko 8 milijardi kuna. No međutim, to je naravno vaš problem, ali sutra će biti naš. U tih 10 milijardi kuna upravo energetski sektor je participirao sa više od 5 milijardi kuna. Da podsjetim, sam PLINACRO dakle i njegova uloga definirana je zakonom. Jasno je iz kojih izvora se financira i zašto je i formiran. Dakle, da izgradi visokotlačnu plinsku infrastrukturu za plinifikaciju Hrvatske. To je manje-više skoro pa učinjeno. Dakle, od istoka prema Istri i završavaju se trase ili su bile u planu ili će se završiti. Ja vjerujem da hoće i prema Dalmaciji. Da podsjetim da je u prošloj godini završen interkonektor prema Mađarskoj koji je i omogućio, plinski interkonektor, dakle koji je omogućio da ovaj udar hladnoće Hrvatska relativno bezbolno, zapravo potpuno bezbolno i premosti. Stoga i ne vidim u suštini što i kakvu će ulogu ovaj centar imati upravo na to energetsko poduzeće. JANAF je trgovačko društvo, dioničko društvo. JANAF je jedan od najvećih investitora i do sada bio u području skladištenja i transporta nafte i naftnih derivata. Mislim da su sada u toku investicije preko 2 milijarde kuna. JANAF je inače kadrovski apsolutno ekspertno opremljen, barem je to bio do sada. I mislim da te investicije koje su danas u toku i predstavljaju jedan od važnih i strateških investicija koje će Hrvatsku smjestiti u samo središte trgovanja i transporta naftom i naftnim proizvodima. Da podsjetim, radi se veliki skladišni prostori u Sisku i na Krku. JANAF ima kao što i uostalom i druga poduzeća, trgovačka društva u javnom, u vlasništvu države ili djelomično vlasništvu države ima svoja tijela, ima skupštinu, ima nadzorni odbor, ima upravu. I one imaju nekakvu svoju obvezu i zakonom definirane uloge. Točno se zna što radi skupština, što radi nadzorni odbor, što rade uprave. Teško će biti pomiriti ulogu ovog centra. Ona je vrlo ekstenzivna ovdje, ovdje navedena sa zakonskom obvezom tijela koje imaju trgovačka društva. Meni bi bilo normalnije i prihvatljivije i zato bih uvijek glasovao i zato bih se zalagao da se jačala uloga samog Ministarstva gospodarstva kroz jačanje onih dijelova energetskog sektora koji je pokrio Ministarstvo gospodarstva pa eventualno, pa možda čak a što bi Hrvatskoj jako koristilo i formiranje samog ministarstva i energetike koje bi upravljalo sinergetskom, cijelom energetskom strategijom Hrvatske u svim segmentima. Dakle, i proizvodnja, i transport, i obnovljivi izvori i sve ono, energetska efikasnost i sve ono što spada u taj energetski sektor za što će sigurno postati potrebe i što danas postoji zbog naravno obveza koje preuzimamo u Europskoj uniji ali i zbog položaja koji Hrvatska ima na energetskoj karti Hrvatske. Nisam siguran da će centar sa svojim kapacitetima generalno uspjeti i to pokriti. Ne vidim i zašto. Zašto se zapravo nije išlo u jačanje tog dijela Ministarstva gospodarstva koje, gdje slažemo se nedovoljno kapacitirano i trebalo je naravno učiniti napora da se u tom smjeru pojača. Dobro, možda će i ovaj centar djelomično kompenzirati taj nedostatak. Hrvatska elektroprivreda naravno jedan od ključnih pretpostavljam generatora budućih investicijskih projekata jer je to i nužnost i potreba. Dakle, Hrvatska je, u Hrvatskoj se moraju izgraditi novi elektroenergetski izvori i u konvencionalnom području naravno i naročito u obnovljivim izvorima. Podsjećam da je i prošla Vlada, naša Vlada dakle donijela katalog projekata u energetskom sektoru i sama Hrvatska elektroprivreda je u tom katalogu zastupljena sa preko 4 milijarde eura. Vjerujem da ćemo danas jedan dio tih projekata ponovno čuti nakon Vlade kada iznesu svoje planove za investicije u energetskom sektoru. Jedan dio tih projekata je u visokoj fazi pripremljenosti i naravno da je jedan dio tih projekata treba i ubrzati i možda i ponovno reprojektirati. I čini mi se da upravo u tom segmentu i ambicija ovog centra će biti najveća. Ali isto tako ponovno je pitanje što je zapravo onda uloga uprave, cijelog projektnog potencijala koji imaju ta javna poduzeća i sama uloga skupštine, dakle koja i predstavlja vlasnika i da li će biti preklapanja i zapravo međusobne blokade u odlučivanju i izvršavanju. No, mislim da Vlada to zapravo želi kompenzirati nešto što upravo čini ovih dana na drugoj strani, a to je imenovanje ljudi u uprave u tim poduzećima. Dakle, i u JANAF-u i u HEP-u događa se nešto što vjerojatno neće biti dobro, imat će teške posljedice. Imenuju se članovi uprave koji nikakve veze s energetikom nemaju, koji nemaju čak niti bilo kakva iskustva čini mi se niti u gospodarstvu. I sigurno da će ovaj centar koji će možda imati i kvalitetnije kadrove kompenzirati i nadomjestiti taj veliki nedostatak. Zašto se to čini? Nije da o tome sad sudimo, ali možemo i moramo na to upozoriti. Stoga evo, naravno da možemo cijeniti ove napore Vlade da daje taj dodatni kapacitet i potencijal prema investicijama u energetskom sektoru. Ali zaista to on svakako neće kompenzirati veliki manjak i nedostatak onog što će se dogoditi zbog imenovanja političkih kadrova od same uprave i taj nedostatak kvalitetnih resursa koji nedostaju samom Ministarstvu gospodarstva. Hvala. Hvala lijepa. Na vaše izlaganje imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite gospodine zastupniče. kad iskazujete dvojbu oko potrebe osnivanja ovog centra i kad i vi podupirete ideju, odnosno namjeru da se ovi poslovi provode kroz resorno ministarstvo u okviru Uprave za energetiku. No ono što još dodatno govori u prilog da zakon nije do kraja domišljen jest i članak 6. u kojemu se kao djelatnost centra podrazumijeva i vođenje i koordinacija investicijskih projekata javnog privatnog partnerstva. Ja držim da je to apsolutno u neskladu sa Zakonom o javnom privatnom partnerstvu jer je temeljem tog zakona i formirana Agencija za javno privatno partnerstvo koja upravo na ovim projektima o kojima je riječ i koje bi trebao obavljati ovaj centar su u nadležnosti Agencije za javno privatno partnerstvo. Prema tome pored svih onih tijela koje sam u uvodu nabrojio nabrojio i naveo da danas obavljaju slične poslove koje bi trebao obavljati ovaj centar vi znate da je formirana Agencija za javno privatno partnerstvo koja prati projekte, koja sudjeluje u provođenju tih projekata i da li sada osnivanjem ovog centra ta agencija uopće ima svrhe? Koji je onda posao te Agencije za javno privatno partnerstvo kad će najveći dio tih poslova prema ovom zakonu preuzeti centar i na taj način učiniti nepotrebnom Agenciju za javno privatno partnerstvo. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine zastupniče. Da, to je jedna od konfuzija koje se inače pojavljuju u ovom zakonu. Možda bi, i ono što je svakako s obzirom evo da i postoji ta ideja da se jačaju ti kapaciteti administrativni za upravljanje projektima u energetici, ispušteno je ovdje zapravo ono što je suština – pomagati investitore, privatne investitore u energetski sektor što bi pretpostavljam bila puno kvalitetnija i potrebnija uloga ovakvog centra nego zapravo miješati ingerencije raznih tijela koja već inače postoje danas. Hvala lijepa. Sljedeći za raspravu prijavio se poštovani zastupnik Tomislav Žagar. Izvolite poštovani zastupniče. Energetski sektor je od posebnog interesa za RH i u tom smislu je svaka intencija koja vodi ka boljoj izgradnji i povećanju investicije u taj sektor poželjna. Strategija energetskog razvoja RH koja je usvojena u Hrvatskom saboru 16. listopada 2009. godine definirala je cilj da RH u neizvjesnim uvjetima globalnog tržišta energije i uz oskudne domaće energetske resurse izgradi održivi energetski sustav. Potrebno je osigurati sigurnost opskrbe energijom hrvatskih građana i hrvatskog gospodarstva, konkurentnost energetskog sustava naravno uz brigu o očuvanju okoliša i održivost energetskog razvoja. Takva opskrba energijom preduvjet je gospodarskog i socijalnog napretka. U Republici Hrvatskoj energetske djelatnosti sudjeluju s približno 75% u ukupnim emisijama stakleničkih plinova. Ulaganja u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i tehnologije s malom emisijom stakleničkih plinova su neophodno potrebne kako bi RH ostvarila preuzeti cilj Protokola iz Kyota kao i sve buduće obveze međunarodnih sporazuma u emisijama stakleničkih plinova. Energetski sektor RH zahtjeva znatne investicije. Nužno je stoga i poticati ulaganja u energetski sektor. Kod velikih investicijskih zahtjevnih proizvodnih objekata s dugotrajnim razdobljem povrata ulaganja Vlada Republike Hrvatske mora stvarati poticajnu investicijsku klimu. Pri tome je nužna suradnja između državnih institucija i jedinica lokalnih samouprava i investitora. U tom smislu osnivanje centra vidim kao svojevrsni feedback ili povratnu vezu kojom će Vlada moći kontrolirati preko jednog centralnog tijela sve investicije u području energetskog sektora kao i rezultate koji će biti postignuti. Djelatnosti centra koje su navedene ovim zakonom su prilično jasno definirane i čini mi se prilično složene. Posebno treba pozdraviti definiranje suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također treba pozdraviti i izradu Registra svih investicija kako bi se lakše pratilo i kontroliralo provedbe investicija. Pravilnim vođenjem investicija u energetskom sektoru možemo postići više ciljeva. Prvi je naravno energetska suverenost RH, sigurnost opskrbe te konkurentnost sustava. Drugi cilj je razvijanje gospodarstva. Prije svega dobrim praćenjem investicija kao i poticanjem dobrih investicija porast će uspješnost trgovačkih društava u energetskom sektoru kao i ubrzavanje procesa odlučivanja kao jasna raspodjela odgovornosti. Osim toga Vlada Republike Hrvatske sukladno zakonskim okvirima koordinacijom s centrom mora voditi računa i o što većoj participaciji domaćih izvođača kako na izvođenju investicija tako i na ugrađivanju opreme domaćih proizvođača za što u našoj zemlji imamo velike potencijale. To će imati direktan utjecaj na razvoj gospodarstva jer radna mjesta ne mogu otvarati sami poticaji i subvencije kod kojih je usput rečeno najmanji udio u horizontalnim potporama koje direktno utječu na inovacije i nove tehnologije. Ali o tome ćemo imati priliku nešto više reći kad budemo uskoro raspravljali o Izvješću o potporama. Radna mjesta također ne otvaraju sami po sebi ni dobri kreditni aranžmani kojih je istini za volju danas vrlo malo. Radna mjesta koja su u ovoj zemlji nasušno potrebna mogu otvoriti samo ugovori. U tom smislu vidim veliku priliku. I na kraju, tu je ostvarenje cilja povećanja obnovljivih izvora energije naravno u skladu s međunarodno priznatim obvezama. Dijelim mišljenje da bi svaku investiciju u energetskom sektoru trebalo pratiti i Ministarstvo zaštite okoliša jer zapravo je svaka investicija u energetskom sektoru ujedno i zahvat u okoliš. I da zaključim, ako centar izvrši zadatke koje si je postavio u smislu analize poslovanja i planova razvoja, inovacija, izrade prijedloga strategije, stručnu potporu, izradu pravila praćenja, vođenje Registra inovacija te suradnja sa svim ostalim tijelima početi ćemo ostvarivati značajne koristi. U tom smislu treba podržati ovaj zakon.

Nema ga. Gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnoga reda. Sljedeći na redu je uvaženi zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege ovaj zakon dotiče dva osobito važna pitanja hrvatskoga gospodarstva ili hrvatske politike i društva, a to je pitanje energije i pitanje investicija. Kako stojimo sa energijom više-manje znamo. Energija je svjetski problem, sve je je manje i manje, a sve je više i više treba, a mi smo negdje na dnu u svijetu ne samo u Europi nego u svijetu po energetskoj ovisnosti. Ulazimo u EU sa ovim zahtjevima u pogledu postotka obnovljivih izvora energije u ukupnoj energetskoj potrošnji i to je jedan od problema za koji nije baš do kraja jasno kako će ga RH uspjeti prevladati. Prema tome, svaka mjera koja ide prema tome da se u pogledu proizvodnje energije i potrošnje energije bolje funkcionira i bolje radi nego što je to bilo do sada je mjera koju treba pozorno razmotriti i na kraju naravno ako je kvalitetna prihvatiti. Jednaka takva situacija slična zapravo bolje je rečeno je sa investicijama. Znamo da proteklih godina u ovoj zemlji nema investicija, a dijelom i zbog toga što naši kapaciteti obrađivanja investicija su takovi da ih često odbijaju. Često puta investicije koje su pošle prema Hrvatskoj, koje su se tu zadržale, bile na čekanju godinu ili ne znam koliko odlaze odlaze iz Hrvatske jer naši administrativni kapaciteti su takovi da ih nisu u stanju pretvoriti, realizirati i da to bude doista prava investicija nego je tek investicija u nastanku. I ovaj zakon zapravo ima zadaću, ima ambiciju da unese više reda, više efikasnosti u ta dva tako važna područja i segmenta gospodarskog života RH. Ovdje Ovdje su otvorena neka pitanja o tome kako će taj centar funkcionirati. Dva pitanja koja se dugo provlače kroz hrvatski politički život, a zapravo su šuplja pitanja. Prvo je pitanje podjele plijena. Što to zapravo uopće znači? Podjela plijena u politici je ako govorite benevolentno određivanje nadležnosti prema dobivenom povjerenju građana. I što u tome ima loše. Često puta oni koji govore o podjeli plijena kada se taj plijen dijeli itekako se bore da dobiju što je moguće veći dio plijena. I kada ćemo jedanput prestati govoriti u tim kategorijama jer kada netko drugi navodno dijeli plijen onda je to podjela plijena, a kada mi dijelimo plijen onda je to podjela nadležnosti. Pa dajmo prestanimo hrvatski puk zamarati i odvlačiti ga od stvarnih problema. Dakle ovo je pitanje odgovornosti nadležnosti koje je u skladu sa političkom potporom i političkim programima koji su prezentirani hrvatskim građanima. I što tu ima loše. Drugo pitanje je pitanje ljudi. O tome se zadnja dva mjeseca ovdje govorilo stotinama puta i kada je bilo i kada nije bilo povoda. Ideja o tome da bi postojali nekakvi super stručni ljudi, nezavisni, moralno i profesionalno, iskustveno neprikorni je iluzija. Koga ćete imenovati ako ste preuzeli odgovornost da riješite neki problem i neko pitanje ove države nego ljude koje poznajte, ljude koje vjerujete i nije to ključno pitanje koji su to ljudi. Pa naravno da su to ljudi koje politička stranka koalicija određuje jer procjenjuje da će ovdje dobro raditi taj posao. Problem je u tome kako nadzirati njihov rad. I to je temeljno pitanje, a nije pitanje imenovanja po političkoj podobnosti jer svaka stranka koja je dobila odgovornost i ako ozbiljno prihvati tu odgovornost koju je dobila od građana mora učiniti sve da toj odgovornosti doista i odgovori. I zato bi bilo dobro da se jedanput klonimo tih floskula o političkoj podobnosti, a gledamo više prema onome što je cilj svake politike, a to je efikasnost, to je rješavanje problema koji postoje u društvu pa onda taj instrument nije toliko bitan. Ovdje je bilo govora o tome da postoje druga tijela, postoje fondovi, postoje agencije, postoje ministarstva, postoje uprave. Da, postoje postoje fondovi, postoje agencije, postoje ministarstva, postoje uprave i nalazimo se tu gdje se nalazimo. Pa ovo je upravo pokušaj da se ta preklapanja, da se ta neefikasnost, da se ta nekoordinacija koja postoji u radu naših tijela državne uprave i u sektoru energetike i u sektoru investicija, doduše i u svim ostalim sektorima da se taj loš rad tih institucija ta preklapanje, te međusobne blokade, da se to na neki način riješi. I to je zapravo temeljna intencija ovoga zakona i ovoga centra. Prema tome, ako taj centar u tom dijelu uspije natjerati ove institucije o kojima govorimo da rade svoj posao kako treba raditi, onda će taj centar kao što je to bilo govora iz redova kluba HDZ-a postići ostvarenje temeljne ideje koja ovdje nije bila osporavana. A moramo zato malo pričekati, vidjet ćemo. Taj centar daje redovita izvješća Vladi. Vlada će davati redovita izvješća o poslovanju raznih segmenata, raznih institucija, javnih poduzeća, agencija itd. ovome Saboru pa ćemo nakon nekog vremena vidjeti da li je u tim pitanjima zahvaljujući i radu ovoga centra došlo do pomaka. Kada se ovdje govori o tome kakva je struktura nadzornog odbora, pa se govori o tome da bi trebao biti neparan broj članova nadzornog odbora. Taj nadzorni odbor nije nadzorni odbor preglasavanja, to je nadzorni odbor usuglašavanja, međusobnog informiranja, razumijevanja, praćenja, a ne preglasavanja. Prema tome, taj prigovor apsolutno nije pogodio pravo Da zaključim, dakle radi se o apsolutno dva prioriteta hrvatskog gospodarstva i hrvatskog društva energetici i investicijama i ovaj centar ima ambiciju ima za cilj da u ta dva segmenta postigne veću efikasnost nego što je to bilo do tada i naravno da u tom smislu očekujući da će to doista biti tako treba dati potporu. Hvala lijepo. Hvala i vama. Na ovo izlaganje imamo prijavljena tri ispravka netočnog navoda i tri replike. Najprije ispravci. Uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Radoš je u svom izlaganju rekao i ispravljam taj netočan navod, da je svrha između ostalog osnivanje ovog centra i praćenje i nadzor nad osobama koje ste postavili u te tvrtke. Naime, to nije točno jer se odgovornost osoba koje su postavljene u uprave, nadzorne odbore tih društava, ovim zakonom ne smanjuje. Oni su i dalje odgovorni, međutim prema Zakonu o trgovačkim društvima. I neće njihova odgovornost temeljem osnivanja ovog centra biti niti manja niti veća, njihova će odgovornost biti i dalje isključivo prema Zakonu o trgovačkim društvima. Uprave će biti odgovorne nadzornom odboru, nadzorni odbor skupštini i to je jedini način kako je uspostavljena odgovornost u poslovanju trgovačkih društava. I drugi netočan navod, kako ovaj nadzorni odbor u njemu neće biti preglasavanja, da je to stvar dogovora, to nije točno jer u članku 10. ovog zakona piše: u slučaju da se u pojedinim pitanjima ne postigne suglasnost odlučujući glas ima ministar …/Ne razumije se./… gospodarstva. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Netočan je navod kolege Radoša da će ovo biti usuglašavanje u nadzornom odboru oko pitanja koja se tiču samog nadzora. Jasno piše u članku 10. stavku 3. da u slučaju da u pojedinim pitanjima nije postignuta suglasnost odlučujući glas ima ministar nadležan za gospodarstvo, to znači gospodin Čačić ili prvi potpredsjednik hrvatske Vlade. Kakvo usuglašavanje, pa ovo je čista diktatura, ovo je apsurd nad apsurdima. Kakav zakon, kakvo odlučivanje, kakvo usuglašavanje. Ovo je lakrdija što ste napisali u ovom prijedlogu zakona. lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dakle kolega Radoš je u jednom demagoškom političkom govoru rekao niz netočnosti, a jedna je ključna. Dakle ne govori se o podjeli plijena ili stranačkoj preraspodjeli. Sjetite se samo izjave predsjednika HNS-a i prvog potpredsjednika gospodina Čačića kad su ga pitali kako će raspodijelit …/Ne razumije se./… onda je rekao dajte molim vas, pa nismo mi HDZ da ćemo dijelit. A danas se vidi jel jesu ili nisu i kakve su podjele gdje se miču stručni ljudi, a dovode stranački podobni ljudi. Gospodine potpredsjedniče, niti jedan od kolega koji su ispravili netočan navod zapravo nije ispravio netočan navod. Dakle članak 209., oni su se javili za ispravak netočnog navoda a nisu… nije uključen./… Dakle vas kolega Đakić molim da ne dobacujete iz klupe, a vas molim da kažete na koji

Članak 214., oni su se javili za ispravak netočnog navoda, a nijedan od kolega nije ispravio netočan navod. Ja nisam rekao kad je riječ o kolegi Bačiću da će to raditi centar nadzor ljudi nego da treba voditi brigu o nadzoru ljudi. Kolega Šuker govori o tome, ispravlja moje mišljenje. Ja sam samo rekao da to nije plijen… **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. **Radoš, Jozo (HNS)** Nego da je to nadležnost. To je moje uvjerenje. Jednako tako je postupio i kolega Đakić. On je ispravio moje uvjerenje, a ne moje netočne navode. ovako. Dakle sva tri ispravka netočnog navoda po mom uvjerenju bila su u granicama Poslovnika. To je uvijek nekako rubno područje ali mislim da je došlo vrijeme da izmijenimo taj Poslovnik. Nije kolega Radoš korektno koristiti povredu Poslovnika da bi se odgovaralo. Vi ćete imat sad još tri replike, moći ćete odgovore na te replike iskoristiti da kažete sve što želite reći. Mislim da bi bilo dobro za sve nas i za dignitet Sabora da se držimo ovog Poslovnika dok ga ne izmijenimo, što je moguće više. Bit će nam svima Bit će nam svima jednostavnije. Jeste se vi javili za povredu Poslovnika kolega? Evo izvolite. članak 209. govori o tome da vi imate pravo dići pločicu za povredu Poslovnika i ispravak netočnog navoda. To je sadržaj članka 209. Pročitajte članak 209. prije nego što se na njega pozovete. … /Upadica se ne razumije./… Pa pročitajte ga. **Đakić,

Nikola (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Upravo da izbjegnem ovakvu diskusiju javio sam se za repliku, a konačno i da kolega Radoš može odgovoriti. Rekao je kolega Radoš da ovaj zakon ima dva aspekta, energetski i investicijski. Ja mislim da ima samo jedan aspekt a to je kako ostvariti apsolutnu vlast na svom plijenu. Naime, nije loša podjela ingerencija kad …/Ne razumije se./… to se podrazumijeva samo po sebi. Ali što je loše u tome, loše je ovakvo stvaranje organa za paralelnu vlast i loše je to što se ne razlučuje političko imenovanje i stručnost i sposobnost za upravljanje firmama. odanost načelima je sjajna osobina, govori o čvrstoći karaktera čovjeka. Odanost ljudima je isto sjajna osobina, govori da se držite čovjeka s kojim ste se na neki način družili i koga cijenite. Gadno je kad se te dvije odanosti sukobe i kad vam se načelo i odanost šefu sukobe. Rezultati su uglavnom neukusni, najčešće i nepotrebni. Ovaj centar, reče kolega Radoš, trebao bi tjerati sve ove druge organe na rad. Ja nisam znao da netko treba tjerat ljude da rade posao za koji primaju svoju plaću. Ako ga ne rade onda ih Vlada treba raspustiti i otpustiti, a ne treba osnivat centar da ih tjera. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo sadržaj ove replike je gotovo identičan ispravcima netočnih navoda i kolega Jozo Radoš ima priliku odgovoriti. Dakle ključno pitanje je pitanje efikasnosti. Ako imamo sustav koji 20 godina nije u stanju dići energetsku učinkovitost ove zemlje i ako nije u stanju povećati bitno investicije, a svi gospodarski pokazatelji to govore, onda tu nešto treba mijenjati. Zar vi kolega Vuljaniću smatrate da treba sačuvati ove institucije sa ovim odnosima i sa ovom efikasnošću. Vlada se odlučila za ovaj put. I budući da se radio o doista pravim problemima treba joj dati priliku, a onda će ovaj Sabor imati mogućnost da i preko svojih nadzornih mehanizama kontrolira i provjeri u kojoj mjeri su ambicije i ciljevi ovoga Zakona ostvareni. Druga replika uvaženi zastupnik Dujomir Marasović. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine dopredsjedniče, malo sam trebao primiriti ove iza leđa da čujem sam sebe. Gospodin Radoš kaže podjela plijena politički što je tu loše ili podjela političkog plijena, pa što je tu loše. To je leit motiv njegovog izlaganja. Ja bih rekao zar i ti sine Brute, zar i ti brate Jozo Radoš. Ovo je strašno u smislu civilizacijskog dosega i vi se spremate koliko je meni jasno u Bruxelles predstavljati Hrvatsku europskom šta ja znam ili u Strasbourg parlamentu. Da li ćete ponijeti ovu filozofiju upravljanja državom i tumačiti je u Strasbourgu ili negdje drugdje u ime Hrvatske. Ja to ne bih želio ni volio! Zapravo ovdje mi moramo govoriti o filozofiji upravljanja državom. Ova Vlada, ova većina saborska očito se opredijelila za politički aspekt upravljanja. Sve je ispolitizirala od ministra 10 mjesta ispod ministra sva su politička. Sad preuzima HEP Jozo Radoš, nadam se pošto je HNS preuzeo HEP da će on dobit tamo neku sinekuru, pa zato ovdje treba pričat to što priča. Ali hoću reć, ako smo se opredijelili za političko upravljanje ovim poduzećima svim itd. onda treba biti politički nadzor od strane oporbe kao i u ovim saborskim odborima. Vlast ima većinu da može vodit kako hoće, a oporba ima pravo tu imat uvid i bit korektiv nekakvi. Idemo na političko upravljanje. Nemam ništa protiv ako većina misli da je to, to. Ali onda to nije ono hoćemo sposobne a ne podobne. Tako je bilo na ulicama proteklih godinu dana u ime ove struje koja je sad došla na vlast, a što je sa tim Radoš.

Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Pa poznajući površno doduše brata Duju Marasovića, pretpostavljam da on nikada nije dijelio plijen, da je to njegovom političkom habitusu nešto što je potpuno strano. A ja nisam zagovarao podjelu plijena. Ja sam govorio o tome da je logično kada se dobije povjerenje građana temeljem programa, da se temeljem toga programa i temeljem tih, tog tog povjerenja preuzimaju nadležnosti. Vi to zovete podjelom plijena. Ja to zovem prihvaćanjem odgovornosti i ja o tome nisam govorio. Što se sinekura tiče očito ne poznajete kako funkcionira, ne ja osobno, nego kako funkcionira Hrvatski sabor. Naime, zastupnik u Hrvatskom saboru je dužnosnik i ne može imati drugih prihoda osim ovih prihoda koje ima u Hrvatskom saboru, a to nije niti moja ambicija. Ovaj posao koji radim je meni sasvim dostatan i nema potrebe da radim bilo koji drugi posao i naravno poslove koji su vezani uz posao u Hrvatskom saboru.

Nisu problem institucije, problem su ljudi koji rade u tim institucijama. Pitali ste u osnovnom izlaganju je li zapravo upozorenje na podjelu plijena politička floskula. Prije svega, podjelu plijena je negirao gospodin, prvi potpredsjednik Vlade gospodin Čačić. Upravo dva dana čini mi se nakon izbora kad je izlazio iz zgrade SDP-a i rekao je molim vas lijepo molim vas lijepo kad su ga novinari pitali jeste li podijelili fotelje u nadzornom odboru. Tad je rekao o nadzornim odborima javnih poduzeća, tad je rekao sljedeću rečenicu: "Molim vas lijepo, pa nismo mi HDZ!" Politički plijen po čemu se može spoznati da je nešto politički plijen? Po tome kakve ljude stavljate u nadzorne odbore. U nadzorne odbore pojedinih poduzeća, javnih poduzeća postavljeni su ljudi ili se pripremaju ljudi koji potvrđuju da je to politički plijen, koji po svojim kvalifikacijama, svojim sposobnostima nisu dorasli tome poslu. I zbog toga mi tvrdimo da je to podjela plijena. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Jozo Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Kolega Vukšiću ako je netko postavljen temeljem političke pozicije to još ne znači da čovjek nije kompetentan i stručan. To se tek treba pokazati. Kada se radi o podjeli plijena to je floskula, to je šuplja priča, to je samozamagljivanje stvarnih odnosa kako funkcionira politika. To su formulacije koje uopće ne spadaju u ovaj kontekst. Pa nisam primijetio kad smo raspravljali u ime klubova, odnosno dogovarali podjelu plijena u Saboru da su Hrvatski laburisti nešto prepuštali svoj plijen drugima. Pa tako ste vi zahvaljujući tom plijenu postali i predsjednik jednog saborskog odbora. Ja bih rekao temeljem nadležnosti i temeljem snage vaše stranke. Ali ako vi tako tvrdite to je bila podjela plijena. Nastavljamo sa raspravom u trajanju od 10 minuta. Uvažena zastupnica Ana Lovrin, javila se. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra. Dakle, ja ovaj Zakon kao i klub Hrvatske demokratske zajednice neću podržati. Neću ga podržati ne iz razloga što mislim da ne treba obraćati posebnu pozornost i pažnju energetskom sektoru, njegovoj stabilnosti, njegovoj učinkovitosti kao naravno temelju svakog gospodarstva ali i života građana ne zato što mislim da ne bi bilo dobro da se sve investicije prate na jednom mjestu i da imaju jedinstveni podaci o investicijama već zato što mislim da to sve ovim zakonom neće biti postignuto. Ovdje smo čuli danas iz redova vladajućih koji tvrde da se ovim zakonom uvodi više reda u područje energetike, ali i u područje investiranja, a ja tvrdim da se ovim zakonom ne uvodi više reda, da se ovim zakonom uvodi više nereda, da se uvodi dodatna smutnja, nejasnost, da se ovim zakonom uvodi kontrola kontrolirane kontrole. Nije to jedinstven slučaj. Nedavno smo ovdje u ovom Domu imali raspravu o jednom drugom zakonu, o Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela kojim se predlaže ustrojavanje Središnjeg ureda za upravljanje državnom imovinom. Tamo će također to biti kontrola kontrole pa će uz poslove Agencije za upravljanje državnom imovinom ta Agencija za sve ono što ona redovito radi i što joj je opis poslova prije nego bilo što odluči i napravi morat otići u taj Središnji državni ured da pita prethodno mišljenje jel ona to smije, jel može, jel to bilo dobro što su napravili itd. Jednako ovdje sada imamo Agenciju za javno privatno partnerstvo, imamo Upravu za energetiku u ministarstvu i u drugim ministarstvima. Niz tijela koja zapravo pokrivaju ovaj isti segment i opet se neće znati tko što radi, ali će se znati gdje je kapa i gdje je konačna riječ nakon što se izvrti između svih tih tih tijela koja će imati nekakvu paralelnu nadležnost, ali će se na kraju znati tko je gazda i tko će presuditi. To se ovim zakonom utvrđuje. nedavno i to vam je bio program, dakle racionalizacija državne uprave i javnog sektora. Obećali ste da ćete smanjiti troškove državne uprave otpuštanjem svih onih koji rade na određeno vrijeme, prekovremeni sati itd., a istovremeno dnevno se donose prijedlozi zakona kojim se ustrojavaju nova tijela državne uprave i javnih tijela s javnim ovlastima. Pitam tko će u njima raditi? Neki volonteri, netko koga neće trebati platiti? Vjerojatno će odgovor na ovo biti da evo za ovaj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija treba samo milijun kuna kao inicijalna sredstva u proračunu, a da će se on financirati sam. Samo od čeg će se financirati? Izvori financiranja će biti naknada, a tu naknadu dogovarat će centar sa onima čije će investicije voditi i koji će koristiti njihove usluge. Koliku naknadu, kako? To će oni sami međusobno se dogovarati. A tko su ti drugi, osim centra? To su tijela državne uprave i to su trgovačka poduzeća u vlasništvu RH. Dakle, otkud će tijela državne uprave tu naknadu platiti? Pa valjda iz državnog proračuna kojeg su korisnici. Dakle, opet nešto iz šupljega u prazno i ne znam kako će se te uštede osigurati. Ali, evo ako, dakle ja mislim da ovog zakona ne treba, da se može svrha ovoga zakona postići i već sa onim postojećim tijelima u državnoj upravi samo naravno treba raditi. Dakle, može se i učinkovitost i stabilnost energetskog sektora pratiti kroz Ministarstvo gospodarstva, kroz Upravu za energetiku, mogu se investicije pratiti i kroz audio, ali i kroz evo sad očito već već osnovani Državni ured za upravljanje državnom imovinom. Ali ako predlagatelj inzistira, a saborska većina ipak misli i iz rasprave proizlazi da će podržati ovaj zakon onda ću se osvrnuti i na sam tekst zakona kada se već to hoće postizati ovim zakonom da se zaista barem koliko toliko postigne. Prije svega upozorila bih na naziv zakona koji evo ako ga prosječno inteligentni ljudi, a držim da zastupnici u Hrvatskom saboru to jesu, dvojako razumiju onda on možda nije najjasnije stipuliran. Dakle, bilo je dvojbi da li se ovdje radi o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija u energetskom sektoru ili se radi o svim investicijama. Iščitavajući i obrazloženje ovog zakona i tekst zakona moglo bi se shvatiti i jedno i drugo. Znači, nije precizno određeno, a poglavito iz nekih odredaba zakona evo primjerice kad se utvrđuju uvjeti za imenovanje članova Upravnog odbora pa se u zadnjoj alineji kaže da se može imenovati osoba ako se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja društava iz članka 4. stavak 1. Dakle, to je iz stavka koji govori o energetskom sektoru. Dakle, ne može biti osoba koja se bavi nečim iz energetskog sektora, ali ovaj zakon neće pratiti samo energetski sektor nego cjelovite državne investicije. Dakle, zašto je sad bitno da ne bude samo onaj iz energetskog sektora, a uopće ne znam iz kojeg sektora ne bi se mogla ta osoba ničim baviti jer prati kao što sam rekla to obrazloženje sam dobila na odboru kad sam postavila pitanje. Dakle, ovaj zakon prati sve investicije države preko 10 milijuna kuna. Još jedna nejasnoća pa ne znam da li je to predlagatelj zaista tako htio ili se to dogodilo. Dakle, ovaj zakon u članku 4. definira pojmove, pojam energetskog sektora, definira pojam investicija. Dakle, govori da su investicije u smislu ovog zakona sve investicije u iznosu od 10 milijuna, koji prelazi iznos od 10 milijuna, ali kaže osim u slučaju dakle i investicije, investicijski projekti javno privatnog partnerstva u kojima sudjeluju tijela državne uprave bez obzira na vrijednost investicije, znači i niže. Pitam jeste li namjerno napisali u kojima sudjeluju tijela državne uprave? Dakle, ne javna tijela jer u Zakonu o javno privatnom partnerstvu kaže da jedan javni partner su tijela javne vlasti, dakle javna tijela. Što znači, da li se ova investicija ispod 10 milijuna smatra samo ako su tijela državne uprave i jeste li to namjerno ili slučajno propustili ili ovako stipulirali? upozoravam na stavak 4. koji kaže da iznimno od toga, dakle ukoliko se radi o javno privatnom partnerstvu u području infrastrukture u ovom pojmovniku je onda trebalo kad ste definirali investicije i područje energetike trebalo definirati i što je to infrastruktura u smislu ovoga zakona da ne bi bilo zabune u primjeni zakona. I pitam zašto iz tog javno-privatnog partnerstva koji će biti u ovom jedinstvenom registru zašto se izuzimaju projekti infrastrukture, koji je to smisao, ja ga nisam mogla iščitati. Jednako tako ovdje se u ovlastima upravnog odbora pozivate da donosi smjernice iz članka 6. govorim o članku 9., dakle u članku 6 ja nisam uspjela iščitali t da je posao donošenje smjernica pa evo u tom smislu možda je to također zabuna. I na kraju evo vidim da je vrijeme isteklo ali samo da odgovorim da se ovdje ne radi o podjeli plijena ovdje se radi o tome da je cijeli plijen itekako pod jednom šakom i pod jednom kapom prvog potpredsjednika Vlade ili ministra gospodarstva i to je čini mi se smisao ovog zakona. A to se tako jasno i prozirno vidi iz ove odredbe o članovima nadzornog članovima nadzornog odbora dakle u kojima su dva ministra koji će se razgovarati a onda će jedan prvi potpredsjednik reći što treba i kako treba biti. Hvala. Hvala vam lijepa uvažena kolegice Lovrin na ovom izlaganju. Ali s tim izlaganjem ste izgleda duboko ne slažu neki zastupnici pa vam žele replicirati. Prvi je kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dapače, itekako se slažemo s izlaganje kolegice Lovrin ali ćemo nadopuniti u jednom dijelu njeno izlaganje. Naime, točno je uvažena kolegice da da se klub HDZ-a protivi ovom zakonu ali ne zbog toga da Vlada ne bi poboljšala stanje u energetskom sektoru nego prvenstveno iz razloga što držimo da je zakon do kraja nedomišljen i što jako puno primjedaba u ovoj raspravi ukazuje da bi on ako Vlada ustrajava na osnivanje ovog centra trebao ići u drugo čitanje. I kada dođe ponovno u ovaj Sabor u drugom čitanju bilo bi korektno kada bi Vlada Saboru podnijela i Zakon o osnivanju agencije za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije koje ionako namjerava osnova u ime još jednog ministarstva koje pripada ministru koji dolazi iz redova HNS gospodinu Vrdoljaku Vrdoljaku pa da vidimo kakve su to prednadležnosti ovog centra, a kakve su nadležnosti te agencije koja se ima ponavljam namjeru osnovati u okviru Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva. odlučivanje u nadzornom odboru moram reći da se i Odbor za zakonodavstvo da je dao svoj stav kako je neprimjereno da bude paran broj članova i Odbor za zakonodavstvo također predlaže Vladi da razmisli o neparnom broju članova kako bi svi članovi bili jednako vrijedni i čiji bi glas pri odlučivanju u nadzornom odboru bio ravnopravan, a to se jedino ostvaruje neparnim brojem. U ovakvom slučaju ministar financija nije ravnopravan kada odlučuje u nadzornom odboru prvom potpredsjedniku Vlade i to je sukus onog što smo mi predložili, a to je da se ustanovi neparan broj članova nadzornog odbora ako Vlada ustrajava i dalje na donošenju ovog zakona po hitnom postupku. Hvala. Evo kolega Bačiću na ovu oštru repliku sada će odgovoriti uvažena zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa dragi kolega Bačiću ja ne znam, niste me valjda dobro čuli. Dakle, nipošto nisam rekla da nećemo podržati ovaj zakon zato što ne bi trebalo voditi računa i posebno nadzirati energetski sektor, nego da to dapače treba ali da se to ovim zakonom neće postići. Ovakvim predloženim tekstom zakona da se to neće postići, to sam rekla. A što se tiče broj u upravi u nadzornom odboru parnog ili neparnog, dakle sasvim je neuobičajeno i nije u Zakonu o trgovačkim društvima što ovo nije ali tamo se govori o broju neparnom članova nadzornog odbora i uprave, ali potpuno je čudno i neuobičajeno i ja mislim po prvi puta se srećemo s odredbama da se namjerno određuje paran broj u nadzornim tijelima i upravi da bi netko mogao biti jednakiji od jednakih. Poslušajmo i drugu repliku uvaženi zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Lovrin, pa zaboravili ste u svom izlaganju spominjali ste financiranje toga centra koji bi mogao imati svojih dobrih strana ali on je pun predrasuda, dvojbi, te sumnje u mutne nakane i poslove koji će se voditi. Pa tako piše u stavku 2. članka 11. da naknada pripremu i vođenja investicija iz članka 4. ovog zakona na temelju sporazuma centra i subjekata koji su nositelji investicija. Pa to će biti tko da više da više taj će vjerojatno imati i prioritet kod dobivanja suglasnosti energetske. Pa isto tako piše u članku 3. "Centar se može financirati iz sredstava kao što zamislite "krediti". Pa svi ti donatori će biti oni koji će dobiti energetsku suglasnost za daljnje poslove u energetici u solarnoj energiji u vjetroelektranama itd. Jasno je napisano kako se želi iz ovih zakonskih numera pretvoriti u mutne poslove. Pa to nema nigdje na svijetu da ovako nedemokratski neprimjeran zakon dođe u hrvatski Parlament koji ima dva člana nadzornog odbora, dva ministra, a već se u 3. članku kaže da će jedan odlučivati o svemu ako se ne usuglase. Pa mislim zar je to primjerno vašem dosadašnjem apelu na HDZ da nisu izabirali nadzorne odbore, upravna vijeća koji su na natječajima bili pozivani da se jave sa stručnošću, s kompetentnošću i sa svim ostalim što je bilo potrebno u natječaju. Kakva je to razlika? Nebo i zemlja. I vjerujem da tko da više vašim strankama tako i ovom vođenju agencije taj će imati prioritet kod dobivanja poslova. Kolega Đakiću ja vam sada izričem opomenu zbog ove zadnje rečenice jer je ona duboko uvredljiva prema strankama koje sačinjavaju Vladu. Ta rečenica da će vjerojatno biti imenovan onaj tko da više tim strankama je uvreda. Stranke vladajuće koalicije se naime ne ponašaju kao HDZ ne primaju torbe i imaju bezuvjetnu ocjenu, bezuvjetnu ocjenu revizora dok vaša stranka ima uvjetno. Prema tome, molim vas nemajte vrijeđati. Nemate pravo vrijeđati, izrekao sam vam opomenu. A sada ćete još čuti odgovor kolegice Lovrin.

Definicija odgovornosti je zapravo netransparentnost, biranje bez natječaja, biranje koga smatramo podobnim. Evo tako je i ovo, u odnosu na financiranje jedan sasvim neuobičajen zakonski izričaj da će se naknada za pripremu i vođenje investicije utvrdit ne temelju sporazuma centra i subjekata nositelja investicija. Kako to će svaki put, centar će se dogovarat sa recimo jednim tijelom državne uprave pa će se onda iscjenkat za tu naknadu. A pitam ja što će reći revizija onda tom tijelu državne uprave, zašto si iscjenkao da platiš 500 tisuća, a možda si se mogao iscjenkat za 300 tisuća, pa po kojim kriterijima si ti platio tamo 500 ili ili 300 tisuća. Dakle meni uopće nije jasno kako će se tijelo državne uprave koje ide u neki posao, javno-privatno partnerstvo pa se mora obratiti ovom sada centru, kako će si oni utvrđivat tu naknadu. Pa zar nije bilo moguće utvrdit neke kriterije ili reći da će centar utvrdit kriterije pa će svatko tko dođe k njemu znat po kojim kriterijima plaća tu naknadu. Kolegice Lovrin, ja se slažem s vama da u Saboru sjede inteligentni ljudi i ti inteligentni ljudi jesu opazili nelogičnost u naslovu ovog zakona, da li je to energetski sektor i investicije, da li su to investicije u energetskom sektoru ili su to općenito investicije u Republici Hrvatskoj i sasvim sigurno da inteligentni ljudi isto znaju razliku između predstavničkog tijela i državnih poduzeća, kako se biraju ljudi u predstavničkom tijelu, kako se postavljaju u državna poduzeća. Priznam kad sam u krivu, a to je ono o podjeli plijena, tu ste me opomenuli. Podjela plijena slažem se s vama da zapravo je to sve pod jednu ili dvije šake, ali isto tako vas upozoravam da ste vi isto imali situaciju sve pod jednu šaku i taj čovjek koji je sad sve pod jednu šaku je više u Remetincu i na sudovima nego se bavi politikom. Hvala lijepa. Evo kola Vukšić, ja se rekla naravno da se ne radi o podjeli plijena jer ništa nije podijeljeno jer se zna tko ima jedinu, zadnju i glavnu riječ po ovome zakonu. A ovo o čemu vi govorite o tome će odlučit tijela progona, odlučit će sud i ako je čega bilo, ako nije bilo u skladu sa zakonom tako će i presuditi. Ovdje se radi o tome da i donosimo zakon kojim upravo crtamo i pišemo da to bude tako. Posljednja replika, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Naša rasprava nije izazvala reakciju nego se i ja slažem sa vama i poglavito sa onim dijelom gdje ste rekli da se ovim zakonom neće uvesti reda nego da će to biti nered ili kontrole. Jer ako smo čuli da je iluzija imenovanje super stručnih ljudi na ta mjesta mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Pa energetika je prevažno i preozbiljno područje da bi se na takav način razmišljalo. Meni ovo liči na onaj model da će onaj glavni koji zna on će dati tom centru na razmatranja, a on će odlučiti na kraju kako on bude htio. To kako god mi zvali, podjela plijena ili bilo kako, to ne miriše na dobro. Hvala lijepo,. Nema odgovora na repliku, ali zato još ima jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ispravak dva netočna navoda uvažene zastupnice Lovrin. Prvo, ona je u svom izlaganju kazala da je ova Vlada prevarila javnost obećavajući racionalizaciju sustava jer osniva ovo tijelo. Uvažena zastupnica Lovrin bi trebala znati kao i većina sigurno nazočnih u ovoj sali da je državni aparat kompleksan i da se sastoji od više komponenti i da racionalizacija tog aparata uključuje supstituciju neefikasnih sa efikasnim tijelima. Prema tome, ako smo imali situaciju kakvu jesmo u energetskom sektoru a to je priča bez bitnih pomaka onda je potpuno logično da odgovorna Vlada želi formirati onakvo tijelo za koje smatra da će učinkovito odgovoriti izazovu.

Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom u trajanju od 10 minuta. Uvaženi zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Evo obzirom da je dosta toga izrečeno po pitanju Centra za praćenje ja bih se osvrnuo i i rekao nekoliko riječi da svakako ovaj centar dolazi pod sumnju jer dosadašnji način vođenja svih ovih djelatnosti o kojima ovdje i u novom zakonu se govori je vidljivo da je to vodilo prethodno Ministarstvo gospodarstva. I sami smo bili sigurni da će se to nastaviti i dalje jer je to upravo djelokrug i važnih poslova koje je ministarstvo dosadašnje i vodilo. Zašto i na koji način se osniva Centar za praćenje poslovanja energetskog sektor i investicija ne mogu u ovome trenutku reći, ali sigurno će vrijeme pokazat da li je osnivanje ovoga centra dobro ili nije. Kolege su ovdje danas govorile o tom novom prijedlogu zakona i svi se pitaju zašto je baš to dato u ruke jednom čovjeku ili bolje rečeno jednoj stranci. Zašto je došlo do raspodjele, a to su riječi ovdje danas izgovorene iz redova HNS-a, podjele plijena. To je doista tako teška riječ jer o podjeli plijena i o takvoj raspodjeli doista ovdje ne danas nema mjesta nego nema mjesta u nijednom resoru pa tako ni u Ministarstvu gospodarstva. Svi ovi poslovi o kojima će centar vodit ili o kojima je prethodno ministarstvo vodilo brigu, dakle o istraživanju i eksploataciji nafte, o transportu nafte, o transportu i skladištenju plina, o proizvodnji opreme, o U svakom slučaju da li Ministarstvo gospodarstva, da li centar ovaj novi koji je predložen novim zakonom, želim reći da upravo taj centar i Ministarstvo gospodarstva moraju pridonijeti razvoju energetike, a prije svega mislim tu na obnovljivim izvorima. Jer ovo sve skupa o čemu je do sad i ministarstvo vodilo brigu prije svega JANAF koji igra tu izuzetno veliku ulogu u svemu ovome i bivša Vlada Republike Hrvatske pod vodstvom gospođe Jadranke Kosor je doista vodila jednu strategiju razvoja i energetike i svakako očuvanja, opskrbi energenata kako naftom tako i plinom. Protekla Vlada je također vodila računa da ne dođe do problema niti u opskrbi nafte, a isto tako ni ovim kriznim momentima kada su prevelike zime isto također nismo bili svjedoci da je bilo velikih problema. Stoga predlažem da i Ministarstvo gospodarstva i ovaj novi centar prije svega, a obzirom da ovo znamo sve skupa kao što sam rekao kako je rađeno i znamo da izgradnja velikih sustava, za izgradnju velikih sustava treba i puno vremena, prije svega za izradu projektne dokumentacije. Isto tako, potrebno je i osiguranje velikih novčanih sredstava, da prije svega se usredotoči na obnovljive izvore energije. Zašto to govorim? Zato upravo što smo svjedoci da Republika Hrvatska ima prirodne resurse kroz koje može vrlo brzo izgraditi i mini hidroelektrane i vjetro elektrane i solarnu energiju, odnosno solarne parkove itd. istovremeno apeliram na novi centar da bi ovo sve skupa napravio moramo ubrzati i ono što je prijeko potrebno, a to su oni pripremni radovi da bi se upravo ovakve investicije i ostvarile. To su prije svega koncesije koje treba maksimalno ubrzati i sva ona papirologija koja je potrebna za izgradnju bilo kojega ovoga sektora o kojem sam govorio. Svjedoci smo da je to doista nužno, a svjedoci smo da Hrvatska upravo ima te prirodne resurse. Također bih želio napomenuti bez obzira na novost svih ovih projekata, dakle kad govorim o obnovljivim izvorima energije. Evo ja dolazim iz Požeško-slavonske županije, iz grada Pleternice i mi smo prvi grad u Hrvatskoj koji je izgradio upravo mini hidroelektranu koja će ovih dana biti namontirana jer je oprema upravo stigla. Istina, to nije velika hidroelektrana ali jedna mala hidroelektrana koja će upravo poslužit potrebama grada pa će u svojih 38 naselja osigurat potrebu potrošnje električne energije. Dakle, govorim o javnoj rasvjeti. I to je prvi projekat u Hrvatskoj koji sigurno može bit primjer i drugima. Istovremeno znam da i druge jedinice, dakle vlasnike jedinica lokalne samouprave grad Pleternica, svjedoci smo da i drugi gradovi i općine također imaju prirodnih potencijala i upravo zato apeliram da ovaj centar ubrza izdavanje potrebitih dozvola, koncesija kako bi se u što kraćem vremenskom periodu upravo mogle izgraditi ovakve investicije. Također je jako bitno, a znam da je to pripremila prethodna Vlada, dakle Hrvatske demokratske zajednice. Riječ je o kvotama za snagu. Mi smo svjedoci da u dosadašnjem zakonu imamo ograničenje do jednog mega vata i zato molim i tražim da ovaj centar ili Ministarstvo gospodarstva upravo nastavi slijed onoga što je prethodna Vlada započela, a to je izdavanje kvota jer imamo doista potencijala i imamo potencijalnih investitora koji dolaze iz drugih zemalja gdje su istina ti resursi svi iskorišteni. I naravno da oni traže svoje mjesto pod nekim drugim suncem, ali istovremeno nam nude i sredstva, odnosno kako bi najbrže i u što kraćem vremenskom periodu mogli izgraditi ove postojeće sustave. To je sigurno uz sve one planove što je planirala i protekla Vlada Republike Hrvatske, što planira i ova Vlada Republike Hrvatske kroz izgradnju velikih sustava Plomina dva ili tri nije sad bitno, kroz izgradnju velikih energetskih sustava. Znam da je bio prijedlog u Vukovaru. Ovo je najbolji mogući način da paralelno sa planovima i sa izgradnjom takvih velikih sustava dademo svoj doprinos kao Vlada Republike Hrvatske, kao resorno ministarstvo da u narednom periodu omogućimo jedinicama lokalne samouprave pogotovo tamo gdje postoje interesi i gdje postoje ova prirodna prirodna bogatstva ili resursi da se izgrade obnovljivi izvori energije, a posebno kroz kogeneracijski sustav, dakle kroz onaj višak otpada u drvnoj industriji, u šumskom gospodarenju šumama, a tu sigurno imamo izuzetno velikog potencijala. Prema tome, to je sigurno budućnost energetike, prije svega ovih obnovljivih izvora uz ove velike sustave koje planiramo graditi, koje smo planirali i u prethodnoj Vladi i koje će sigurno ova Vlada i nastaviti. Hvala lijepo. Na ovo izlaganje imamo prijavljene tri replike. Prvo će replicirati uvaženi zastupnik Željko Sabo. **Sabo, Željko (SDP)** Poštovani zamjeniče, predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministra. Gospodine ministra. Gospodine zastupniče i mnogi saborski zastupnici koji ste ovdje govorili, želim reći da ako ne budemo nešto mijenjali, a upravo svrha svega ovoga je promjena da investitori imaju jasnu garanciju da mogu brže svoj kapital ovdje ostvariti, uložiti i stvarati ono za što dolaze, a to je dobit i zarada. Mi ne možemo investicije ostvariti po postojećem stanju za četiri Jedan investitor treba čekati sve moguće dozvole s obzirom na sve naše državne aparate i birokracije koju imamo. Kad ste spomenuli Vukovar, upravo taj investitor koji želi ulagati u Vukovar ne želi započeti uopće razmišljanje o ulaganju dok ne dobije jasnu garanciju hrvatske Vlade da će ta njegova investicija brzo biti realizirana. Neke druge susjedne države su posebne zakone ministarstva formirali da bi te investicije bile ubrzane i privlači investitore u svoje države. I dajte se dogovorite, nemojte jedni drugima replicirati, nego hajmo konkretno, konstruktivno razgovarati. Valjda će to bit nakon vaših međustranačkih izbora daleko lakše raditi u ovom Saboru. (SDP)** Kolega Sabo možete replicirati na osnovno izlaganje, a nemojte proširivati pa replika je dovoljno široka ne morate na taj način širiti temu da spominjete unutarstranačke izbore o kojima uopće ovdje nije bilo riječi. Ajd čut ćemo odgovor na repliku Franje Lucića. zastupniče i gradonačelniče iznenadili ste me. Ja sam mislio da ćete vi doista replicirati na temu o kojoj sam ja govorio, a vi krenuli u politiku, vi krenuli u stranačke izbore. Pa nisam ja o tome čovječe Božji ništa govorio. Ja sam govorio o struci, a vi svoju repliku iskoristili da bi meni politički replicirali. Pa ja da sam o tome htio govoriti onda bih daleko rigidniji bio i imao bih daleko drugačiju retoriku, ali to mi nije bio cilj. Nego mi je bio cilj kako i na koji način unaprijediti energetiku u Hrvatskoj, a pogotovo obnovljive izvore kroz koordinaciju, kroz vjetroelektrane, kroz sunčevu energiju, kroz mini hidroelektrane. Pa to mi je bio cilj čovječe, a ne ovo što vi govorite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. govorio je i o prethodnoj Vladi gospođe Jadranke Kosor koja je brinula o tome da i činila sve da opskrba građana bude uredna. No međutim, ta Vlada je u tome bila iznimno neefikasna budući da upravo ovaj silni potencijal koji postoji za ove projekte i ove silne investitore, znači na desetke projekata koji su bili spremni za vjetroelektrane, za mini hidroelektrane nije uspjela natjerati upravu HEP-a kroz sve mehanizme Vlade koji tu postoje da potencijale te energije primi u sustav HEP-a i da ta energija može krenuti dalje. Nažalost sve ove godine su u tom pogledu izgubljene i zato će ovaj zakon vjerujem omogućiti da stvari idu brže. Čut ćemo i odgovor na repliku uvaženog zastupnika Lucića. **Lucić, Franjo (HDZ)** Pa kolega ne bih se složio s vama. Upravo sam govorio kako je prethodna Vlada činila sve i koje su bile njene mogućnosti da održi sustav energetski u Hrvatskoj. dopremi naftnih derivata, u dopremi plina, a svjedoci smo da je u ovih proteklih 8 godina doista bilo jako velik, bile su jako velike zime gdje su potrebne velike količine plina. Nismo bili bez plina, nismo bili bez nafte. Radili smo na strategiji da bi napravili

Pa upravo je potrebna prije svega strategija i potrebno je vrijeme. A upravo je prethodna Vlada gospođe Jadranke Kosor izvršila sve potrebne pripreme. Kako god sam govorio o povećanju snage, dakle dopuštenoj snazi kilovata, tu je priprema. Vaša Vlada sad samo treba donijeti odluku hoće li to biti 3 megavata, 4, 5 ili 2. Prema tome, sve pripreme su donesene. Ne možete onda govoriti kako je bila neučinkovita znate. I posljednja replika, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. pozdravljam vašu raspravu u svakom smislu jer ste pristupili ovoj prevažnoj problematici energetike vrlo stručno i kvalitetno i mislim da ta tema i zahtjeva takav pristup, ali vam iznad svega čestitam vama kao gradonačelniku na naporima koje ulažete glede energetike u vašoj sredini. I mislim da je to dobar put i o tome i u svijetu svjedočimo u raznim sredinama. Ali zato mi je i žao da ovako prevažna tema danas izaziva određenu sumnju na određene radnje pa se govori o podijeli plijena itd. Ali želim reći jednu drugu stvar, mi osim toga izražavamo jednu bojazan u mnogim sredinama da bi moglo doći i do kontrole kontrole. U mnogim sredinama gdje mi dajemo određene projekte. Pa mi konkretno u našoj sredini imamo isto razne energetske mogućnosti od geotermalne energije Lonjkovac-Kutnjak gdje je započet jedan dio pa bih ja evo apelirao na ministarstvo da se ti projekti nastave. Dakle, što je izuzetno važno. A isto tako izražavamo bojazan da će nam se negdje i nametat neka rješenja koja nisu sukladna zaštiti okoliša itd. Tako da je dobro i te sumnje ovdje na ovom mjestu izreći. Hvala lijepa. Hvala vama. Evo i odgovora na repliku zastupnika Lucića. i za drugu mini hidroelektranu upravo koristeći ova svoja znanja jer smo u kratkom vremenskom periodu savladali ovu proceduru koju također treba mijenjati jer je preopširna i koja bi trebala daleko ubrzanijim tokom se rješavati, tu prije svega mislim na ishođenje projektne dokumentacije, lokacijske potvrde glavnog projekta, ali prije svega i onaj odnos sa HERA-om, PROTEO-om i HEP-om. Prema tome u svakom slučaju, a ja sam upravo o tome i govorio da ovaj centar i ministarstvo mora ubuduće voditi računa prije svega dok izgradimo projektne dokumentacije za ove velike sustave da upravo ove male sustave u što većoj mjeri podignemo na jednu visoku razinu jer 2020. godine znamo da Hrvatska mora imati određenih kilovata u obnovljivim izvorima energije. ako to sve skupa budemo napravili onda sam siguran da će Hrvatska u tome vremenskom periodu postići ono što se od nje i traži u EU, ali prije svega ono što je potreba sviju nas u RH jer svjedoci smo ovdje i kroz raspravu, a i znamo da smo zemlja koja evo zauzima vrlo visoko mjesto koja najviše uvozi električne energije, a samim ovim ćemo smanjiti uvoz i naravno imat ćemo sredstava i u proračunu Vlade RH za neke druge projekte koji su također bitni za gospodarstvo. Hvala vam lijepa. Time smo iscrpili listu prijavljenih za raspravu u trajanju od 10 minuta. Svojih 5 minuta za raspravu u ime kluba zaključnu u ime kluba HDSSB-a iskoristit će uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Danas se svašta ovdje moglo čuti u svezi ove tematike o Čačićevom centru, pardon Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. Naime, čulo se da je to jedini način izlaska iz krize, čulo se da je to svjetlo na kraju tunela, čulo se da je to preuzimanje odgovornosti. Vrlo zanimljive definicije, a pogotovo ili poglavito ako bismo htjeli saznati ili čuti što to taj centar koji će biti osnovan odlukom ovoga Sabora i njegov predsjednik Nadzornog odbora nudi koja je vizija i strategija toga centra i toga predsjednika. Jesmo li mi to uopće čuli iz medija ili bilo kako od te osobe o kojoj govorimo? Nismo. Što nam to jamči da će taj centar biti izlaz na kraju tunela, odgovorna institucija? Što nam to jamči da će taj centar biti uspješan upravo u sektoru energetike koji zapošljava 50 tisuća ljudi čiji je 50 milijardi kuna i koji jednostavno može se slobodno reći sada pod jednim koji je sada pod jednim apsolutnim vladanjem ovoga centra gdje je skoncentrirana sva moć u ovome sektoru dakle koncentracija moći i apsolutizam u raspolaganju u investiranju i svemu ostalome. To je tako. Jeli to kako kaže gospodin Radoš stvar je tako izbora, pa onda nakon toga preuzimanja odgovornosti ili je pak nešto drugo? Voljeli bismo da ta odgovornost koja je preuzeta rezultira da ovdje ili putem medija čujemo viziju i strategiju daljeg razvoja energetike Hrvatske koja je i do sada bila vrlo sporna, dvojbena. Čas smo govorili o ugljenu čas smo govorili o plinu, čak smo govorili o biomasi itd. znamo oni koji smo bili u prošlom mandatu da je bilo raznih rasprava o Strategije energetskog razvoja Hrvatske, da su se javljali lobi i nuklearne da je bio za vrijeme čini mi se kada je bio premijer Sanader i tada se raspravljalo o nuklearnoj tehnologiji u energetici. I to sve skupa još nije riješeno. Što to nama nudi centar? Pa predsjednik nadzornog odbora? Ja ne znam i mi ne znamo. Nudi se samo to da je nadzorni odbor dva člana. Zanimljivo ja ne pamtim da je paran broj članova nadzornog odbora. Zanimljivo tko ima zadnju riječ dakle i to je izrečeno. Zanimljivo je da postoje i dan danas raznorazne uprave i uredi za energetiku. Osniva se agencija u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Agencija za energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša također ima u svom resoru također ima energetiku. Svako ministarstvo izgleda da bi trebalo za prosvjetu i školstvo da se brinu o toplanama škola itd. imaju svoj mali ured za energetske objekte u školstvu itd. Mi smo podnijeli amandmane u ime kluba HDSSB-a i to da se nadzorni odbor prošili na tri člana i da se u članku 14.iza riječi ovaj centar podnosi nadležno ministarstvo, zanimljivo. Predsjednik nadzornog odbora ministar gospodarstva podnosi sam sebi izvješće dva puta godišnje. Pa što će on sam sebi podnositi dva puta godišnje izvješće? Zašto ne bi podnio Hrvatskom saboru barem jedanput godišnje? Pa da se uvjerimo da je opravdano utemeljenje ili osnivanje ovoga centra jer ga utemeljuje Hrvatski sabor utemeljuje Hrvatski sabor i treba i Hrvatskom saboru ponositi izvješće barem jednom godišnje, da vidimo što se to napravilo. Pa i mi smo zainteresirani za tisuća djelatnika, za hrvatske prirodne resurse koje imamo o kojima je govorio gospodin Lucić, o povećanju prihoda u energetici i razvoju novih energetskih kapacitete, svi mi svatko od nas ovdje 151 zastupnika. I zbog toga je potrebno da se i ovi amandmani prihvate prihvate u obliku u kojem smo to i napisali. O ovim političkim prepucavanjima tko je bolje radio u energetici prije ili kasnije ne bih. jasno da su trgovačka društva u vlasništvu RH imaju zanimljivo ime trgovačka društva. I HEP je trgovačko društvo zanimljivo ili to pak zato što se kako netko reče ovdje tim društvima upravlja sa nekih trgova i prije i danas. Hvala lijepo. Na kraju ove rasprave čut ćemo i zaključnu riječ Vlade, zamjenica ministra gospodarstva gospođa Tamara Obradović Mazal. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Bilo je niz pitanja, neka od tih pitanja raspravljena su prethodno na radnim tijelima dakle identična i određeni odgovori su dali. Žao mi je što uvaženi zastupnici i zastupnice koji su postavili određena pitanja na koja bih ja željela dati ovdje odgovor nisu tu tako da ih mogu zapravo i čuti. A s obzirom da je i paralelno s ovim završena rasprava o proračunu mogu samo reći da na našoj poziciji Ministarstva gospodarstva obzirom da se postavilo to pitanje financiranja samog centra. Milijun kuna se nalazi na poziciji Ministarstva gospodarstva, proračun će biti sutra na dnevnom redu predviđen za glasovanje na poziciji A 817 026 3811 da budem precizna, dakle unutar sredstava Ministarstva gospodarstva. A što se tiče dinamike upućivanja ovog prijedloga zakona prema Hrvatskom saboru Ministarstvo gospodarstva kao dio Vlade ima svoj plan rada i slijedom tog plana rada nama je bilo predviđeno napraviti i ovaj centar. A vjerujem da je rasprava o ovom centru na sjednici Vlade kao i naša buduća kontribucija kada je Agencija za energetsku učinkovitost dođe na dnevni red dakle u jednom partnerskom okružju naravno da će dva ministarstva pomoći i naći kvalitetno rješenje i raditi partnerski kao što su radili na ovom zakonu tako i na dijelu koji se tiče same agencije. Kao što je to poznato danas zapravo paralelno sa odvijanjem rasprave o ovom zakonu na Vladi je predstavljena mapa investicija odnosno plan investicija Vlade RH. I kao što sam rekla uvodno ponavljam i zaključno najveći dio tog segmenta otpada upravo na energetski sektor. I polazeći od zadnje rasprave koju su svaki sa svoje strane vodili uvaženi zastupnici Lucić i Sabo rekla bih da iako da sjedeći na suprotnim stranama zapravo zajednički motivi, zajednički nazivnik njihove rasprave je kako i u svojim lokalnim jedinicama samouprave i kako svojim građanima i kako na svojem teritoriju omogućiti bolju opskrbu energentima, kako privući investicije dakle kao gradonačelnici imaju posebnu pozornost i posebnu zadaću voditi brigu da i na njihovim teritorijima se privlače investicije, da jača taj energetski sektor i rekla bih da ta upravo rasprava između dva uvažena zastupnika pokazuje da je briga za energetski sektor davanje važnosti naglaska energetskom sektoru. Ono što je objedinilo tu raspravu i pokazalo da energetika u ime svih naših građana zaslužuje dodatnu i posebnu pažnju. Držimo da će se to dodatno ostvariti kroz ovaj centar ne samo u energetskom sektoru nego uistinu i u drugim investicijama, jer ponekad se investitori, ponekad i zainteresirane lokalne samouprave se znaju gubiti u procedurama, u procesima, pitati, intervenirati da se njihovi predmeti požure, a zapravo za to ako svi radimo svoj posao do toga zapravo ne bi trebalo dolaziti. Ono što u centru želimo vidjeti je u kojoj su fazi pojedini projekti, gdje su na današnji dan, da li slučajno za investiciju u Vukovaru što će se dogoditi u sljedećih 7 dana, bez intervencije, po inerciji, jednostavno po odgovornosti i profesionalnog obavljanju svog posla. To je ono što očekujemo od ovog centra. Taj centar bi trebao svima nama, građanima prvenstveno, ali i našem gospodarstvu. Kroz investicije i u javni sektor, kroz privatne investicije u javni sektor donijeti uistinu plijen, ali ne plijen na način kako se to raspravljalo među kolegama zastupnicima nego plijen dobrobiti našim građanima u sinergiji sa, i ponovno se vraćam na raspravu između gospodina Lucića i Sabe, u sinergiji sa privlačenjem investicija koje s jedne strane predstavljaju nacionalni interes, bez obzira gdje je ta nekretnina, bez obzira gdje se investicija vodi ali isto tako uklopljena u interes primjerice infrastrukturnih energetskih projekata o kojima EU danas odlučuje gdje će ti pravci ležati za godinu i pol dana, o kojim energentima će se raditi i koje države članice na koji način regionalno definirajući zajedničke interese unutra će biti uključene. A to je pitanje, da rezimiram upravo vašu raspravu, to je pitanje suradnje Vlade, ministarstva i tijela jedinice lokalne samouprave. Tu svi imaju svoj interes i taj interes i matematički, financijski, investicijski i kroz grantove, ne donacije, bilo je postavljeno pitanje financiranje kroz donacije, radi se o grantu, grantu EU primjerice. Dakle taj interes koji mi kao zemlja kandidiramo u budućoj infrastrukturnoj energetskoj mreži o kojoj danas ministri raspravljaju 27 članica EU, mi ga kandidiramo jedinstveno kao zemlja, a do tog interesa treba zapravo zajednički doći na najmanje tri razine i na četvrtoj u suradnji i naravno privlačenjem privatnih investicija. I zato kada se pogleda i rezultat danas predstavljene mape investicija i energetske strategije koju Hrvatska ima, koja je usvojena, mislim čak da sam ju ja predstavila u Hrvatskom saboru. Prema tome, ta sinergija to je ono što je bitno i u tom segmentu mi vidimo ovdje zadaću i odgovornost i posao centra. Zaključno, ono što je i predsjednik Odbora za gospodarstvo kako na Odboru za gospodarstvo tako i u raspravi rekao, spomenuo je nije bitno je li mačka crna ili bijela nego da lovi miša. Ono što očekujemo od centra je posao, rezultat, praćenje tih investicija, davanje strateških preporuka, izračun onoga što je za Hrvatsku najbolja opcija odnosno predstavljanje i loših opcija kako bismo ih mogli izbjeći i testiranje ovog centra i ovog zakona zakona u praksi, naravno u našem zajedničkom interesu. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem zamjenici ministra. Ali čini se da je gospođa zamjenica ministra izrekla nekakav netočan navod, barem tako smatra zastupnik Đuro Popijač. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Sabora. Gospođo zamjenice ministra, mislim da ste spomenuli termin da je predstavljena mapa Ovo što ima na stranicama Vlade piše pokretanje novog investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj u mandatu 12-15 itd. gdje je naveden niz makroekonomskih pretpostavki. Ali vrlo je zanimljivo da je napisano investicijski potencijal ministarstva i javnih poduzeća, samo kratko, realizirane investicije u 2011. godine ukupno u javnom sektoru milijardu 239 milijuna 500 tisuća eura, planirano u 2012. milijardu 230 Što je to prošla Vlada i protekle vlade radile u investicijama jasno ste pokazali i ovom tabelom, a što ćete raditi, vidimo da ćete u ovoj godini manje investirati u cijeli javni sektor nego što je to bilo lani. Hvala. … O amandmanima i o samom zakonu odlučivat ćemo sutra.